Hvala lijepa. Idemo po dnevnom redu kako ste dobili na klupe. - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o cestama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br 253. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. U skladu sa člankom 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnositi do kraja rasprave u smislu članka 164. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Izvješće ste primili na sjednici. Da li želi predstavnik predlagatelja obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra Zdenko Antešić, izvolite.

Uvažene zastupnice i zastupnici, važećim Zakonom o cestama propisano je da se javne ceste razvrstavaju ovisno o njihovom društvenom, prometnom i gospodarskom značenju u autoceste, državne ceste, županijske i lokalne ceste. Predloženom dopunom regulira se nadležnost pravnih osoba koje upravljaju autocestama i državnim cestama te način završetka radova u izgradnji pojedinih dionica javnih cesta u slučaju kada se iste razvrstavaju iz autocesta u državne ceste i obrnuto. Na predloženi način omogućit će se kontinuirano izvršenje investicijskih projekata što će ujedno spriječiti i otkloniti moguće veće poremećaje u gospodarstvu. Naime, u slučajevima kada se javna cesta koja je razvrstana u autocestu, odnosno u državnu cestu razvrstava u drugu skupinu na način da autocesta prelazi u državnu cestu i obrnuto, a već se započelo sa izgradnjom pojedine dionice ili su u visokoj fazi izgrađenosti započete radove završit će pravna osoba koja je do trenutka razvrstavanja u drugu skupinu upravljala tom cestom. Pri tome je potrebno voditi računa o tehničkim karakteristikama ceste u koju se ta cesta razvrstava. U situaciji smanjenih investicija ovim zakonom omogućit će se nastavak započetih poslova građevinskog sektora niskogradnje. Predlaže se donošenje Zakona o dopuni Zakona o cestama po hitnom postupku sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora. Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti riječ? Ne. Ne. Otvaram raspravu. Raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi klub je Socijaldemokratske partije Hrvatske i poštovani zastupnik Vedran Babić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani predsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima, pardon sami, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o cestama. Zakonom o cestama uređuje se pravni status, način korištenja, razvrstavanje, planiranje građenja i održavanja, upravljanje, mjere zaštite i financiranje, koncesije, nadzor javnih i nerazvrstanih cesta. Dopunom Zakona o cestama riješit će se slučajevi kad se javna cesta koja je razvrstana u autocestu, odnosno u državnu cestu razvrstava u drugu skupinu na način da autocesta prelazi u državnu cestu i obrnuto, a već se započelo sa izgradnjom pojedine dionice ili su u visokoj fazi izgrađenosti. Započete radove završit će pravna osoba koja je do trenutka razvrstavanja u drugu skupinu upravljala tom cestom. Pri tome je potrebno voditi računa o tehničkim karakteristikama ceste u koju se ta cesta razvrstava. Možemo primjenu dopune ovog zakona prikazati na konkretnom primjeru. Stanovnicima moje Županije bjelovarsko-bilogorske te virovitičko-podravske na jednom, odnosno Koprivničko-križevačke na drugom pravcu bilogorsko-podravskog ova izmjena jedina je nada da će navedeni projekt napokon saživjeti. Svojedobnom nelogičnom prekategorizacijom bjelovarsko-podravskog ipsilona iz državne ceste, odnosno brze ceste u auto-cestu započelo je odugovlačenje realizacije cijelog projekta. Većina nas upoznata je s činjenicom da je ugovor s poslovnom udrugom koja je trebala graditi ovaj projekt kao autocestu potpisan 29. travnja 2009. godine, dva dana nakon svečanog otvaranja u režiji FIMI MEDIA-e. Gotovo pola Vlade, sve članovi iz moje županije i Koprivničko-križevačke skupili su se pred šatorom postavljenim na iznajmljenom zemljištu i gledali kako se potpisuju prazni papiri umjesto ugovora. način na koji je investicija 2009. najavljena tako je i nastavljena do danas. Naime, krajem studenog prošle godine autoceste A12 i A13 prekategorizirane su u državne ceste, DC10 i DC12 te je Ipsilon prešao u nadležnost Hrvatskih cesta. Tako prema postojećem Zakonu o cestama nije moguća realizacija potpisanog ugovora poslovne udruge s Hrvatskim autocestama potrebno je isti izmijeniti na način kao što sam već naveo budući da su pred kategorizacijom ove dvije dionice prešle u nadležnost Hrvatskih cesta. Eventualnim raskidom postojećeg ugovora bilo bi potrebno nadoknaditi štetu učinjenu poslovnoj udruzi, a koja iznosi nekoliko stotina milijuna kuna. Ovom izmjenom zakona omogućit će se realizacija ugovora bez obzira na sadašnju nadležnost. Slijedom navedenog a kako su i željeli stanovnici moje županije Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke gdje će se i dalje voziti besplatnom brzom cestom, a ne nekakvom autocestom klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog Zakona o dopuni Zakona o cestama. Hvala. Hvala lijepa i vama. Na vaše izlaganje imamo prijavljene dvije replike. Prva je replika poštovanog zastupnika Josipa Đakića. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolega iznijeli ste da ovaj projekt će jedino ovako preživjeti ovakvom izmjenom i dopunom zakona. naime, ovaj projekt živi i danas samo je godinu dana neplaćanja obaveza prema izvođačima radova zaustavilo ovaj projekt. 11 km nasute dionice prema Bjelovaru, 11 objekata, mostova i vijadukata koji su napravljeni na toj cesti za koje ministarstvo nije ni znalo pa je ministar izjavljivao kao i vi danas da nema ni početka radova, da je prazno slovo na papiru bilo. Trebate obići dionicu i vidjeti što se dogodilo na toj dionici. Hitnost zakona jednaka je kao i oni zakoni koji su se donosili nakon 2000. godine kada se zaustavila izgradnja autoceste prema Splitu. Jednako tako i sada u cestovnoj infrastrukturi se zaustavilo sve zbog toga što se u proračunu nije planiralo uopće sredstva i zbog toga su izvođači zapali u krizu, zbog toga je sigurno 10-ak tisuća novih nezaposlenih na Birou za zapošljavanje. Zaustavili ste sve projekte jer su to HDZ-ovi projekti obrazlažući da to nije potrebno, da to nema svrhu, da to nema nikakvoga razloga. Rekli su što će autocesta do Koprivnice, što će do Virovitice. I postoje objektivne kočnice izgradnji, a to su dokumentacija. Od Bjelovara do Virovitice tek je sada završena studija utjecaja na okoliš pa prije nije ni mogla dokumentacija biti gotova. U tom pogledu ja bih radije ovaj projekt pretvorio u stratešku investiciju nego ovakvom izmjenom zakona dopunjavao ono što ste propustili. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Vedran Babić. Izvolite. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala. Kolega pa evo u dobrom dijelu vaše replike se slažem s vama da su se objekti izvodili, ali imajte na umu da sam podsjetio na 2009. kad se potpisivao ugovor po kojem nije izvedeno niti ama apsolutno ništa od radova, radovi nisu započeti u izgradnji same dionice i vi to jako dobro znate. Činjenica je isto tako da projekt treba raditi kao brzu cestu, a ne autocestu. I to pokazuju svi pokazatelji od brojila prometa. I vjerujem da se nije zavlačilo sa prekategorizacijom iz autoceste u brzu cestu, da se radilo samo brza cesta koja je jeftinija i da se krenuo realizirati sporedan ugovor da bi brza cesta već se dobrano približila vašoj Virovitici. Hvala. Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Izvolite. **Marasović, Dujomir (HDZ)** Štovani gospodine predsjedniče, kolega Babić kako vas nije sram? Kako vas nije sram govoriti? Pa vi ne govorite ovdje kao jedan lokalpolitičar u ime svog sela nego govorite u ime SDP-a, vladajuće partije. Ova partija, ova Vlada u godinu i godinu i dva, tri mjeseca nije lopatu jednu udarila na autocesti, na državnoj cesti, na županijskoj cesti, na lokalnoj cesti, nigdje. Kako vas Babiću kolega nije sram ići omalovažavati prethodne izgradnje prethodne Vlade, kako vas nije sram nastupiti ovdje sa tom rečenicom da je neki papir bio krivi i da zato neka cesta nije obavljena ili napravljena? Što ste vi u godinu i pol dana poduzeli i napravili? Ništa. Vaša je logika kao što je logika bila 50, 60 godina od Splita do Zagreba, niste pomišljali napraviti 50 km treće trake da se može doći za 4 sata. To je ova logika i danas na sceni. I što je sa cestom Trogir-Split koja ima svu dokumentaciju, što je sa cestom Trogir-Split-Klis koja ima svu dokumentaciju? Što je sa cestom Trogir-Omiš koja ima svu dokumentaciju? I da vam dalje ne nabrajam. A vi meni spominjete tamo cestu kraj nekog sela i to opravdavate nerad ove Vlade u godinu i pol dana na području autocesta, cesta i lokalnih cesta. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Vedran Babić. Izvolite. **Babić, Vedran (SDP)** Hvala. Pa ja vjerujem da se vaš kolega Đakić neće složiti sa vama da ja spominjem cestu pored nekakvog sela. Ta cesta je vrlo bitna i za Bjelovar i za Viroviticu, a i za Koprivnicu. Definitivno niste u pravu kad govorite da nismo uradili ništa. Autocestu prema jugu, prema Dalmaciji započela je Vlada Ivice Račana i vi to jako dobro znate. Govorim da od 2009. godine projekt nije krenuo u realizaciju iz okolnosti koje sam već naveo. Nemojmo se baviti demagogijom i nije poanta bacati i zakopavati kamene temeljce i ne raditi po tome ništa pogotovo kad se radi o predizbornoj kampanji. Hvala.

jasno da je nužna potreba građana Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke županije i Virovitičko-podravske županije za gradnju brze ceste ili praktično onako kako je zovu bilogorsko-podravski Ono što me jedino ovaj brine unutar toga. Mi smo imali pred četiri godine da su se tamo iznajmili određeni dio zemljišta kada su se otvarali radovi, a ti radovi poslije četiri godine vidjeli smo da vrlo mali ili skoro ništa nije napravljeno s time da evo godinu dana na vlasti smo, ali godinu dana nam je praktički trebalo da shvatimo da je nužnost nastavak gradnje cesta ili autocesta i unutar toga prvenstveno ja na neki način svoju ja na neki način svoju sigurnost nemam unutar toga da li ova aktivnost nije samo zbog lokalnih izbora i zbog lokalne promidžbe u izbornoj kompaniji, ali bio bi ovaj sretan zbog građana ove tri županije da ovi radovi stvarno krenu na

da ovo neće ostati na nivou nekakvih šatora i postavljanja kamena temeljaca i da ćemo definitivno krenuti ozbiljno u izgradnju Bilogorsko-podravskog ipsilona. Hvala. Hvala lijepa. Završili smo s replikama. Idemo na raspravu po klubovima zastupnika. Sada je na redu Klub Hrvatskih laburista i poštovani zastupnik Mladen Novak. Hvala vam Uvaženi zamjeniče, kolege, kolegice i kolege. Obrazloženje za izmjenu ovog zakona su bile da će se s time omogućiti nastavak radova. Ako će stvarno s tim omogućit nastavak radova, mi ćemo to zdušno pozdraviti, aplaudirat ćemo o tome, bit ćemo zadovoljni. Samo nisam siguran da će to stvarno biti tako. Prvu nedoumicu mi stvara sama činjenica da će jedna pravna osoba ulagat i dalje u nešto što će bit imovina neke druge pravne osobe. Tu sam malo skeptičan da li vam to zvuči logično da ulažete u nešto što znate da sutra će biti temeljni kapital i imovina nekog drugog pravnog subjekta. S druge strane taman da i ulažete, dal ćete ulagat onom dinamikom i na onaj način koji je potrebno i koji bi zadovoljavao potrebe toga. S treće strane nisam baš siguran da je to i tu će vjerojatno pravnici dat bolje mišljenje, koliko to ustvari uopće pravno utemeljeno da ulažete u nešto što je tuđe i onda poslije prenosi se kompletno vlasništvo. Ne znam, imam stvarno puno nedoumica koliko to uopće zvuči čak i logično. Predlagatelj čak ni kroz medije a ni ovdje nije spomenuo ono što će se postaviti sporno u ovom dijelu koji obrađuje ovaj zakon, a to je što će bit sa izvođačima koji su u međuvremenu otišli u stečaj, što će biti sa onima koji su otišli, koji imaju financijerske dubioze koje su nastale zbog ovog ajmo reć pravnog vakuuma. Što će bit sa izvođačima koji postavljaju pitanje izgubljene dobiti o radnim mjestima koja su izgubljena u tom dijelu, mislim da nema ni smisla pričat kada govorimo o ovoj temi. Danas je, na početku ove rasprave, čak su spomenuti i projekti odnosno čiji su to projekti i ja bi se isto osvrnuo na tu priču čiji su to projekti al ne u smislu čiji su, dal je to HDZ-ovo, SDP-ovo, HNS-ovo, nebitno, nego ono što me više smeta čiji su to projekti je nešto drugo. Dali je to projekt politike ili projekt struke. I to je ono što meni smeta što je kolega Babić danas spomenuo trebala je bit brza cesta pa je prebačena u autocestu, ista situacija je sa autocestom za Sisak. Ja vjerujem da puno ljudi pogotovo dolje iz Siska i Banovine i onaj dio koji dole gravitira da postavlja pitanje da li je autocesta za Sisak trebala bit autocesta ili je možda trebala bit brza cesta. Ako imate s autocestom imate pretpostavku da je situacija sa BIH dolje riješena, da se zna nastavak trase, da je to sve skupa dogovoreno. Međutim ovo je napravljeno slijepo crijevo, a promet po toj eventualno autocesti koji se može očekivat mislim da je stvarno zanemariv. Da se išlo sa izgradnjom brze ceste, ja vjerujem da bi danas već Sisak bio povezan sa Zagrebom takvom brzom cestom koja bi zadovoljavala sve potrebe građana i Siska, i Sisačko-moslavačke županije, odnosno tog dijela Sisačko-moslavačke županije koji gravitira na taj dio, a ovako i vjerujem da bi i BIH kao susjedna država našla svoj interes za tu poveznicu, a na ovakav način imam dojam da je to politika odradila iz nekih viših interesa, viših interesa ali na štetu građana. Sad nam predlagatelj nudi nešto za što tvrdi ovo je u interesu građana, ovo je, s ovim ćemo napravit ostvarit mogućnost za nastavak radova, s ovim ćemo pomoći građevinskim poduzećima koji rade ove projekte. Pa ja bi volio da se ovo i desi. Mi kao klub Laburista ćemo podržat ovaj zakon ali još jedanput ponavljam da sam izuzetno skeptičan pogotovo na argumente koji su iznijeti u medijima jel jedno s drugim iskreno rečeno nema dodirnih točaka. Hvala lijepo. Na vaše izlaganje poštovani zastupniče imamo prijavljenu repliku poštovanog zastupnika Josipa Đakića. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo kolega Novak govorili ste o tome da je to projekt struke ili politike i postavljate tezu kao pitanje da li je to stvarno potreba hrvatskih građana županije Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske. Naravno da je, naravno da je potreba građana ali i gospodarstva. Ako smo svjesni da Istarski ipsilon koji je počet građen i donio je razvitak Istre, jednako tako i Klementina kako je zovu u Zadru donijela je brzi napredak i razvoj Zadra i zadarskog gospodarstva, dolazak investitora. Jednako tako očekujemo da ovom brzom cestom i o promišljanju i gospodarstvenika i struke uvijek je bilo to što će donijeti ta cesta da li ona bila brza ili bila autocesta. Ta je autocesta u svakom slučaju se mogla dati u koncesiju ukoliko nema novaca u proračunu i da koncesionar nju izgradi, a ne da koristi monetarizacijom naše sagrađene autoceste. I treća stvar, želim naglasiti da u ovom nema nikakvih političkih aspekata ali započeto je se trebalo nastaviti graditi, no međutim 2012.u proračunu nije bilo ni kune za tu daljnju gradnju tako nema ni sada u projekcijama proračuna Hrvatskih cesta, a Hrvatske autoceste svoj proračun potrošile i nema od kuda nastaviti graditi bez obzira na brzinu i promptnost donošenja ovog zakona. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Mladen Novak. Izvolite. **Novak, Mladen (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Kolega Đakiću, dobro meni je jasno da ste vi okrenuli na svoj regionalni dio isto kao što sam ja govorio o svom regionalnom dijelu i to je s te strane razumljivo. Kada govorimo oko toga da li je nešto opravdano, postoji nešto što je ajmo reći optimalna potreba za izgradnjom ove ili one ceste, s nikakvim argumentima, volio bih vidjeti s kojim argumentima se krenulo u tu priču da ima opravdanje, da ima logike za izgradnje autoceste koja je dugačka 50km i nema svoj nastavak. Ne, ne pričamo o autocesti za Sisak. Ja sam o tome govorio ali vi ste okrenuli na svoj dio. Oko toga da je bila brza cesta, ona se vrlo lako proširi na autocestu. To je vrlo lako izvodljivo ali očito da je neki drugi argumenti su bili kod donošenja odluke. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sljedeći klub je klub HDZ-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite poštovani zastupniče Hvala lijepo. Uvaženi predsjedniče, zamjeniče ministra. U uvodnom obrazloženju ovoga zakona predlagatelj je zapisao sljedeće "Zakonom o cestama potpisano je da se javne ceste razvrstavaju ovisno o njihovom društvenom, prometnom i gospodarskom značenju u autoceste, državne ceste, županijske i lokalne ceste. U slučajevima kada se javna cesta koja je razvrstana u autocestu odnosno u državnu cestu razvrstava u drugu skupinu na način da autocesta prelazi u državnu cestu i obrnuto, a već se započelo sa izgradnjom pojedine dionice ili su u visokoj fazi izgrađenosti započete radove završit će pravna osoba koja je do trenutka razvrstavanja u drugu skupinu upravljala tom cestom". To je izričaj iz obrazloženja predlaganja ovoga zakona. Drugo što sam smatrao za potrebno navesti je i hitni postupak kao razlog zbog čega se donosi na ovaj način i ovaj zakon. Tu piše "na predloženi način omogućilo bi se nesmetani nastavak te realizacija započetih investicijskih projekata što će ujedno spriječiti i otkloniti moguće veće poremećaje u gospodarstvu. Iz tih razloga se predlaže i njegovo stupanje na snagu danom objave u NN". To To su dvije ajmo reći tvrdnje iz ovog jednostavnog zakona sa svega jednim člankom. No prije nego što krenem na taj bit, bit ovog zakona. Podsjetit ću na sve ono što se dešavalo u proteklih desetak godina od kada se krenulo intenzivno u izgradnju cesta u RH. Sve politike do sada govorile su da je funkcija autocesta prije svega prometno integrirati RH u svim svojim dijelovima i osigurati maksimalnu razinu sigurnosti na svim državnim i autocestama. Drugi zadatak je bio brži protok ljudi, roba i usluga. I treće ne manje važno, za ona javna poduzeća koja investiraju, koja stvaraju nove vrijednosti osigurati izgradnju određenu razinu prihoda kako bi se moglo isfinancirati sve što se gradilo ili se želi graditi u sljedećem razdoblju. Tu dolazimo do osnovnih pitanja zašto ovakav prijedlog zakona? prije toga spomenut ću i nekoliko izjava dužnosnika iz Vlade iz prošle godine, ali i kao uvod u donošenje ovoga zakona iz ove godine. Pa je tako ministar financija prošle godine u 4.mjesecu izjavio sljedeće, citiram "osnovno je da nema daljnjih novaca u cestogradnji. Završava se prometni pravac do Ploča, sve drugo se ulaže u održavanje autocesta, državnih i regionalnih cesta". rekao je i sljedeće "da ni EU niti bilo koje druge institucije ne podržavaju daljnje ulaganje u cestogradnju u RH". to to su riječi ministra financija. Da bi evo potpredsjednik Vlade gospodin Branko Grčić nedavno prije Vlade na kojoj je donesen ovaj zakon rekao "trenutno imamo 12 ugovorenih projekata vrijednih 4,2 milijarde kuna, a zbog zastoja u realizaciji izgubljeno je 1,1 milijarda kuna. Ti su projekti sada odmrznuti i kreću u realizaciju čim se steknu meteorološki uvjeti. Ti su projekti stali ponajviše zbog problema velikih građevinskih tvrtki no sada su uključene nove udruge izvođača s novim voditeljima projekata, pa se nadam da će u ovoj godini biti dovršeni". To su riječi potpredsjednika Vlade. Mi svi znamo da je u Hrvatskoj bilo planirano 13 cestovnih pravaca autocesta. Znamo i to da nisu završene. Slavonika na kojoj fali negdje 35 km, 35 km, Dalmatina na kojoj fali gotovo 100 km do Dubrovnika, kvarnerska autocesta koja je trebala ići od spoja Križišće do Žute Lokve nije ni u začetku, fali u cjelini gotovo 70km. Sisačka autocesta A11 fali 38 km i ovdje je već spomenuti podravski ipsilon u svoje dvije dionice od kojih je jedna u izgradnji, a za drugu evo nismo čuli druga rješenja. U Hrvatskoj imamo ukupno 1273 km autocesta od planiranih 1780 na ovih 13 pravaca. Uspoređujući to sa jednom Kinom koja je samo prošle godine otvorila 87000 km novih

jasno je da se u Republici Hrvatskoj u prošloj godini desio zastoj, u potpunosti zastoj cestogradnje. Zbog toga se ovdje postavljaju i određena pitanja. Prvo pitanje, da li na ovaj način dobivamo neki drugačiji, novi model kojeg do sada nismo vidjeli u izgradnji cesta u Republici Hrvatskoj. To je prvo pitanje. Da li kroz ovakav prijedlog članka i zakona dobivamo nešto novo ili se nastavlja stari model, kreditna zaduženja, vlastiti prihodi itd. Drugo pitanje, da li se na ovaj način osiguravaju prihodi kao povrat određene razine investicija. To je možda i osnovno pitanje kad govorimo o podravskom ipsilonu. Ako smo autocestu pretvorili u brzu cestu hoćemo li je naplaćivati i hoće li investitor tu zbog određene razine manje uloženog novca ostvariti u sljedećem razdoblju u desetljećima određenu razinu prihoda kao rezultat ulaganja. Svi znamo da se u Hrvatskoj naplaćuju samo autoceste i da se tu mogu stvoriti prihodi. Sve ostalo biti će trošak. Ako se aktualna politika slaže s tim primjerom da je brza cesta jednaki supstitut za autocestu mislimo mi u klubu HDZ-a da to baš i nije točno. Već sam naveo jedan od razloga zašto se grade autoceste, a to je prije svega sigurnost. Kad govorimo o sigurnosti moramo reći da je u protekloj godini na Hrvatskim autocestama i državnim cestama poginulo 390 ljudi što je 28 osoba manje nego 2011., a kad se usporedi sa 1990. godinom kad ih je poginulo 1360 vidljiv vidljiv je učinak izgradnje autocesta ne samo u onom dijelu reintegracije, prometne integracije Republike Hrvatske nego i podizanja razine sigurnosti na hrvatskim cestama. Svakako da taj cilj ovakvom promjenom zakona na dijelu podravskog ipsilona zasigurno neće doprinijeti smanjenju, razine sigurnosti. podsjetit ću samo na vrijeme kad smo između Zagreba i Rijeke imali dio poluautoceste i na broj poginulih koji su na toj poluautocesti tada sa tri trake gotovo svakodnevno gubili živote. To je nešto na što treba jasno upozoriti. I ono što je možda vrlo važno, da li ima logike da HAC nešto gradi, a da onda netko drugi s time upravlja što se s ovim zakonom predlaže, čiji će to biti ajmo reći novci u investiranju, a čiji će biti novci u održavanju i povratu. I svakako na kraju dvojba zašto hitni postupak i što smo čekali godinu dana uz objašnjenje da ćemo da ćemo krenuti sa izgradnjom svih pravaca, a radi se o dionici između Ravča i Ploča, tunelu sv. Ilije, izgradnji mosta preko Drave na Koridoru 5C, dionice Buševac-Lekenik na autocesti prema Sisku. Radi se o pravcu između Splita i Dugopolja na dionici Plano-Kaštel Stari i južne obilaznice oko Osijeka. Već sam rekao vrijednost, znači 4 milijarde, od toga sam potpredsjednik kaže da je zbog zastoja nastala određena razina štete i zašto sada hitni postupak kad smo imali punu godinu dana da to riješimo pa i ne na ovakav način jer ne mogu se ne oteti dojmu da je na ovaj način praktički aktualna vlast na neki način bježi od vlastite odgovornosti jer ipak je to pitanje zbog čega se kažem predlažu ovakvi zakoni na način da ćemo to možda sutra morat primjenjivat možda u nekim drugim objektima društvene infrastrukture ili ne znam čega. će podržati ovaj zakon, ali čisto kao izraz želje da se konačno ta cestogradnja u Republici Hrvatskoj pokrene pa ako je ovo bio razlog što smo kažem, pokušavao kroz raspravu dovesti i u pitanje, čisto kao izraz želje da se cestogradnja u Hrvatskoj nastavi i da konačno se zaposli jedan dio građevinske operative i da dođe do veće zaposlenosti. Hvala Hvala i vama poštovani zastupniče. Idemo sa replikama. Prva replika i poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite poštovani zastupniče. Zahvaljujem uvaženi gospodine predsjedniče. Počet ću za početak s jednim ispravkom netočnog navoda, Kina ima ukupno 96000 km autoceste, a prošle godine ih je pustila u promet 11000, ali toliko samo o tome koliko vodite pažnju o detaljima. Ono na što ću vam ukazati je sljedeće. Mi u Hrvatskoj se moramo odmaknuti od postojeće prakse, a to je praksa da na da na područjima gdje nema mjesta autocestama radimo megalomanske, ultramoderne prometnice. Svaka čast, svaka čast, ali izlaz Vučevica kojim prolazi samo dvjestotinjak vozila na dan ili manje. U mjesecu siječnju to bude 60-tak vozila na dan ne smije se ponoviti. A znate zašto se taj izlaz dogodio? Zato što ceste i izlaze nismo gradili prema tome da li ih ima smisla graditi, da li to promet opravdava ili ekonomija, nego zato što je to blizu rodnog mjesta premijera. Takvu politiku mi više voditi nećemo i ne smijemo. Upravo zbog toga se donosi ovaj zakon, a iz još jednog razloga. Zar želite da sada sve obustavimo, sve zaustavimo, kažemo o.k. Više Hrvatske autoceste ovo ne mogu graditi, obustavlja se postupak, raskida se ugovor, plaćaju se penali i raspisuje se novi ugovor sad od investitora Hrvatskih cesta da se gradi brza cesta. Pa to je van pameti! Takvo raspolaganje državnim novcem kakvo je bilo do sada više se ne smije ponoviti. Hvala lijepa! **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josi Borić. Izvolite. **Borić, Pa već kad smo kod Kine evo ja ću reći, znači da ta država u proteklih 10 godina izgradila 4,1 milijun kilometara autoputeva. 4,1 milijun sa ovih 87000 i sa površinom od 9,7 milijuna kvadratnih kilometara sigurno ne bih postigla ovakav gospodarski rast i sve ovo što se događa tamo da je ostala na tome što vi govorite. Nisam ja čitao krivo, nego govorim ono što piše. što se tiče vaših primjedbi zašto nešto treba ili ne treba opravdanosti izgradnje infrastrukture ili ne to je vječito pitanje svih politika i zašto izlaz na nekom dijelu ne znam autoceste Dalmatine je upitan, a nije upitan na Istarskom ipsilonu ili negdje drugdje. pitanje kojim se kažem, ako se želi na toj razini razgovarati ovdje u ovom Domu dozvoljavam. Vi ste u kampanji meni se čini za gradonačelnika. Imate pravo govoriti što hoćete, ali infrastruktura u ovoj Republici je donijela određenu razinu napretka posebno u turizmu. I sve što se događalo ako je i bilo krivo s neke strane postoje institucije koje će o tome davati svoje sudove. To nismo mi ovdje u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani kolega Borić, sad me još više muči Kina. Sad više ne znam, u nedoumici smo jel' 96000 kilometara sagrađeno, jesu to milijuni kilometara. Ali još bi mi bio bolji podatak da ste mi rekli koliko u Kini košta farbanje tunela. Recimo to bi meni bilo daleko da li su oni, pa možda smo mogli Kineze uvesti da nam oni pofarbaju tunele. To bi bilo jednostavnije i vjerojatno puno, puno jeftinije. I mogli bismo završiti neke ceste. Cesta je jedna od najslabijih karika u HDZ-ovoj vlasti sasvim sigurno, a to će se klupko valjda i razmrsiti ovih sljedećih godina. Ovo što se tiče brzine gradnje mene nije osupnula Kina nego Japan. Sjetite se nakon potresa za nekoliko dana je bila u potpunosti uništena cesta napravljena nova za nekoliko dana. Nama je potrebno godinu dana da donesemo jedan zakon koji se može u tjedan dana napraviti. Tako da jesmo mi čudna zemlja. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Zlatko Tušak. Izvolite. **Tušak, Zlatko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Hvala predsjedniče. Kolega Borić, ja se u jednom dijelu ne bih slagao sa vašom diskusijom a ona se odnosi usporedbu bivše brze ceste prema Rijeci i usporedba sa bilogorsko-podravskim ipsilonom znajući da je ona cesta u Rijeci imala samo preticajni trak i da su se na tom traku dešavale saobraćajne nesreće. Dok bilogorsko-podravski ipsilon su odvojene dvije trake u brzoj cesti tako da kada ste govorili o njezinoj sigurnosti ona u svakom slučaju će biti sigurna i daj Bože da ona se što je moguće prije završi. Hvala. Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Evo uvaženi kolega Borić, neću ja spominjati ni Učevicu ni Dugobabe ni farbanje tunela, ali čak bi se i mogao složiti s većinom ovoga što ste vi rekli. Sigurnost na cestama i zbog toga se vjerojatno i grade autoceste, samo je pitanje koliko dođe kilometara autoceste u određenom razdoblju. Isto tako, taj isti kilometar autoceste u jednom drugom razdoblju. Ali pustimo da se o tome bave i nadležne institucije koje su vezane prije svega za zaštitu zakonitosti. Ali sigurnost u svakom slučaju. budući da dolazim iz Slavonije i Baranje, upravo ta sigurnost na tim državnim cestama u Slavoniji i Baranji je upravo najmanja. Podsjetit ću da je i ovaj Hrvatski sabor još 2007. godine usvojio amandman mene kao zastupnika, iako je tada SDP bio zabranio davanje ovih amandmana iz razno raznih razloga. Međutim, taj amandman do dan danas nije praktično realiziran. Radi se o tri državne autoceste D-46, D-118 i D-515 i D-38. Pa sam čak i pozvao i ministra i starog i novog i zamjenika ministra se jednostavno provozaju tim cestama jer to više ne liči ni na makadam. I ukoliko ostanu zdravi nakon te turističke vožnje, ukoliko ostanu zdravi sa svim bubrezima, s plućima, sa svim ono što čini unutrašnjost ljudskog tijela tada ću im ja podići spomenik u srcu Slavonije u Đakovu. No, niti ministra niti zamjenika niti ne znam čega, a pričamo o sigurnosti prometa na cestama i o razvoju cestogradnje. Pa to je katastrofa! Sljedeća replika i poštovani zastupnik Igor Češek. Izvolite poštovani9 zastupniče. **Češek, Igor (HDSSB)** Kolega Boriću, govorili ste o sigurnosti prometa na autocestama i slažem se s vama da je stupanj sigurnosti u prometu daleko veći na autocestama nego na državnim cestama. I upravo je to jedan od razloga zašto građane i Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije zanima nastavak izgradnje brze ceste odnosno Podravskog ipsilona. Upravo je to jedan od razloga i sama povezanost tog dijela Republike Hrvatske sa ostatkom Hrvatske. Dakle, svjedoci smo od prije nekoliko 10-aka dana da je i sam ministar Maras izjavio da je u u Ministarstvu prometa rezervirano 4,2 milijarde kuna za prometnu infrastrukturu. I on kaže da dio je namijenjen za brzu cestu Vrbovec-Bjelovar-Virovitica međutim ne znamo koliki je to dio i kada će doći do nastavka izgradnje te ceste. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Izvolite poštovana zastupnice. **Posavec Krivec, Ivana (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče. Kolega vaša rasprava me uistinu potakla na jedno razmišljanje. Sigurno nam je svima skupa u interesu da stvorimo što bolju prometnu infrastrukturu jer zasigurno je prometna infrastruktura temelj svakoga razvoja, temelj gospodarstva. To je ono što Hrvatskoj neophodno treba i za što je Hrvatska vjerojatno propustila puno vremena. Ali danas otvarate ovdje pitanje odnosa odnosa autoceste, odnosa brze ceste, odnosa cijena koštanja izgradnje autoceste ili sa druge strane ceste i korištenja tih istih cesta. Danas kada se zapravo ne bi uopće smjeli vraćati na to koliko su hrvatske autoceste u kom periodu koštale, njihova izgradnja i njihov razvoj jer kada bismo imali jedinstvenu tablicu koštanja izgradnje autocesta u periodu ovih zadnjih 10 godina i usporedili koliko je izgradnja autoceste koštala 2001., 2002., 2003., 2005., 2006. ili 2007. godine onda bismo sigurno mogli imati i jednu matematiku koliko smo više autocesta u ovom zadnjem periodu mogli izgraditi i da su ove sve koje danas spominjemo ceste, brze ceste ili autoceste mogle biti gotove. Otvaramo pitanja ravnomjernoga razvoja RH koji mora imati potencijal u gospodarstvu. Pa onda evo i polazeći sa perspektive Zagrebačke županije kao prstena Grada Zagreba postavljam pitanje tog dualizma. Jednoga dijela koji je vezan na autocestu i koji jednako tako ima gospodarske zone koje se žele razvijati i koje imaju perspektivu i drugoga dijela županije koji je orijentiran na brze ceste koje nemaju autocestu i sigurno imaju startno bolju poziciju. Mislim da je vrijeme da počnemo strateški promišljati i da nađemo model po kojem ćemo stvoriti jednake preduvjete za razvoj cijele Hrvatske, za razvoj gospodarstva i otvaranje novoga radnoga mjesta. Ako je to brza cesta, ako je struka rekla da je brza cesta nešto što otvara više mogućnosti u odnosu na autocestu onda neka to bude brza cesta. Ali budimo spremni donijeti odluke i ići u tom smjeru. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena zastupnice ja sam sa pravom postavio određena pitanja i evo otvorili smo određenu razinu rasprave. Da li je ovo dobro ili nije dobro to će pokazati vrijeme. Mislim da sam s pravom postavio pitanje ulaganja državnih sredstava kroz započeti projekat pa prebacivanje istog na brzu cestu i pitanje povrata tih istih sredstava. Vi ste sada rekli da brza cesta osigurava bolje uvjete od autoceste u mjestu u kojem vi živite ili gdje nema gospodarskih zona da nećete onda tražiti izlaz sa autoceste ove moguće koja ide prema vašem kraju, ali to je kažem vaš posao. Mi smo u proteklih 10-ak godina čuli podosta rasprava o autocestama. Ukupna razina ulaganja koliko sam uspio iščitati kreće se na razini 60 milijardi kuna. Da li je to puno, da li je malo, da li je km izgrađene autoceste na brdskom području jednak km izgrađene ceste u nizinskom području pa nam je sve jednako? Znači, izgraditi nešto tamo gdje ima kamena i gdje nema kamena na jednako zahtjevnom terenu? To su pitanja, međutim pretpostavljam da su se provodili javni natječaji, da su posao dobivali ljudi temeljem zakona, a ako je bilo određenih po vama saznanja koje samo vi imate na toj strani onda će valjda te institucije te priče dovesti do kraja. Kako sada stvari stoje ja to ne vidim. Možete vi meni govoriti što hoćete i za tunele i za ovo i za ono, ali optužnica nema. Da li je netko kriv? Ne znam, ja ne znam. Da li vi to znate? Vjerojatno vi znate, ja ne znam. Hvala. Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Vanja Posavac. Izvolite. **Posavac, Vanja (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega rekli ste na kraju svoje rasprave zašto hitni postupak i zbog čega se čekalo godinu dana? Pa ja bih to pitanje zašto se čekalo godinu dana postavila vama, a vi odgovor sigurno znate zašto se čekalo godinu dana. Na bilogorsko-podravskom ipsilonu smo samo mogli vidjeti svečana otvaranja pred lokalne izbore i nakon toga postoji dokumentacija o tome jedne tačke i jednog djelatnika koji je sjedio, pušio i pio pivo i kad smo ga pitali što radi rekao je čekam. Tako se čekalo. Da ste malo manje farbali tunele mogli ste ozbiljnije pristupiti izgradnji autoceste i biti učinkovitiji, a da li vi ovom raspravom želite reći građanima Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske županije da njima brza cesta ne treba jer ona je sa velikom radošću čekana i ona je vrlo, vrlo važna za gospodarstvo sve te tri županije koje se naravno nadovezuje na gospodarstvo cijele RH. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite poštovani zastupniče. **Borić, Josip (HDZ)** Uvažena kolegice po vašem govoru i meni se čini da ste i vi kandidat za nekog načelnika i gradonačelnika jer zaista nisam vidio ništa sporno, ja sam u svojoj raspravi rekao da ćemo podržati ovaj zakon kao izraz naše želje da se cestogradnja u Hrvatskoj nastavi. A naveo sam vam razloge zašto zašto sam tj. doveo sam u pitanje hitni postupak zbog toga što je potpredsjednik Vlade gospodin Grčić rekao ti su projekti stali ponajviše zbog problema velikih građevinskih tvrtki no sada su uključene nove udruge izvođača s novim voditeljima projekata pa se nadam da će u ovoj godini biti dovršeni kad se stvore meteorološki uvjeti. To je rekao vaš potpredsjednik. Pa što bih ja trebao misliti da proteklih godinu dana nismo imali dobro vrijeme i da su ceste stale. I da nije kriva HDZ-ova Vlada ili ne znam što nego problemi građevinskih tvrtki, a vi to vodite u jedan sasvim drugi kontekst. Tu je problem. A to zbog toga što vi idete u određenu kandidaturu, a vidim da svi tamo se javljaju koji žele biti sutra gradonačelnici i načelnici i da je počela predizborna kompanija ovdje u Hrvatskom saboru, a mi smo htjeli samo govoriti o ovom.

skeptičan u pogledu toga s obzirom da u proračunu Hrvatskih cesta a ni autocesta nema tih novaca s kojima će se nastaviti raditi pogotovo na Podravskom Kad govorimo o tome, potrebi ili ne potrebi ove ceste jasno je za reći da 12 tisuća vozila koja frekvencija mjerena od strane instituta u Virovitici opravdava autocestu na tom prostoru. Jednako tako prosjek na podravskoj magistrali je 7 tisuća vozila što također opravdava izgradnju autoceste. S druge strane želim naglasiti nije točna informacija koju stalno serviraju gospodine Boriću nama da se nije osim tački i lopate ništa učinilo. Ja ću ponoviti, 11 km nasipane trase prema Bjelovaru, 11 objekata, mostova i nadvožnjaka koje sam osobno obišo poslije izjave gospodina ministra da su tačke i lopata samo bili. Najzahtjevniji objekt prema Koprivnici je prijelaz tj. nadvožnjak preko magistralne ceste. Jednako tako Koprivnička županija je donijela prostorni plan i uvrstila tu cestu dok grad Koprivnica nije to želio učiniti. I danas pitanje da li grad Koprivnica je donio u Prostornom planu odluku da li dolazi na istok ili na sjever sjever autocesta ili brza cesta. Stoga postoje mnogi razlozi da se sumnja u opravdanost ovog hitnog postupka ovog zakona i vjerujemo da je on zapravo predizborni. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Josip Borić. Kolega Đakiću, evo u potpunosti se slažem, vi očito vidite što drugi ne vide. To je legitimno i to je moguće. Međutim ono što mi svi vidimo u RH činjenica je da je na autocestama prošle godine bilo dva milijuna automobila manje uslijed rezultata rada Vlade RH, tj. podizanja cijena autocesta. Valjda je to bio interes da se kažem ljudi voze manje plaćaju skuplje. To je jedina činjenica. A kad govorimo o tome što se vidi, ne vidi, evo ja dolazim iz područja Primorsko- goranske županije i mi smo tamo imali također u planu izgradnju jednu važnu autocestu, Kvarnersku autocestu koja ide od Rupe preko Rijeke pa završava na Žutoj Lokvi, zbog toga su otišli i neki ministri iz ove Vlade. Vi barem vidite tih 11 km, mi ne vidimo ništa, a postoje određena razina dokumentacije i svega ostaloga, pa ćak ne fali ni dobre volje koliko čujemo od strane i aktualne vlasti. Ali jednostavno se ne radi ništa i ja mislim da nije to uvijek bio problem što piše u zakonu ili što piše u određenom članku zakona nego je to pitanje određene razine politike. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Na redu je Klub zastupnika HDSSB-a i poštovani zastupnik Boro Grubišić.

Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i baranje. Evo danas vodimo raspravu o cestama, o prijedlogu zakona o dopuni zakona o cestama s Konačnim prijedlogom zakona i to po hitnom postupku. Godinu dana ništa o cestama, ni jedne stavke u proračun RH a sad je hitni postupak. Danas kada o tome raspravljamo u isto vrijeme se održava u Splitu tribina, na Sveučilištu u Splitu tribina s naslovom „S faxa na EU biro.“ Samo toliko da usporedim kamo i što ova Vlada radi. Dakle godinu dana nikakvih naznaka u svezi cestogradnje ali zato uredno se organiziraju organiziraju tribine u našem visokim učilištima kako će naši mladi s faxa odlaziti na EU biroe, pa sad takva politika će pokazati svoje rezultate vrlo skoro nažalost. U Slavoniji je koja je spomenuta u ovom, zapravo nije ni spomenuta izrijekom ali smo čitali iz medija da se radi dakle ovdje u ovom zakonskom prijedlogom da je obuhvaćena južni trak južne obilaznice kod kod Osijeka i most na Dravi. Iz nekakvih izvora koje ovdje imam a znam da je na koridoru 5 netko taj rimski broj čita i kao slovo, jel slovo v dakle na tom koridoru 5 c, i u suton suton vladavine HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera donesen je Zakon o financiranju izgradnje gdje je uključen koridor 5 c s time da je radilo se o relaciji Metković-granica BIH kao i dovršetak mosta na rijeci Savi kroz Svilaja, zapravo Stružana, točno po katastarskoj općini Stružani i nastavku prema Belom Manastiru i mađarskoj granici. U Slavoniji u kojoj je da ne kažem najveće brdo bundeva, evo kasnimo debelo sa izgradnjom koridora 5 c, a za most na rijeci Savi koji bi trebao imati četiri trake pao je natječaj odnosno odustao je onaj koji je dobio natječaj. Neću spominjati namjerno imena firmi kako ne bih nikoga reklamirao ili antireklamirao, tako da BiH i RH taj most koji vrijedi 50 kako kaže u Bosni 50 milijuna konvertibilnih maraka ili ukupno oko 200 milijuna kuna je neizvjestan. Iako je bilo otvaranja radova na spojnici između sadašnjeg A3 autoceste i koridora 5C koji je izgrađen sa navodnim mjestom gdje će početi izgradnja mosta. Pa se pitam ovdje je zamjenik ministra ili pomoćnik kako se već zove ne znam da mi to i objasni? Jednom prilikom sam imao imao tu sreću ili nesreću u kasne noćne sate se voziti iz Voćina prema Slatini i dalje prema Zagrebu. Ali pitao sam domaćina ima li ceste između Voćina i Pakraca, rekli su da ima ali da se tamo samo može traktorom proći. Spojnica dvije županije Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske. Katastrofa, niti je o tome itko misli niti je igdje nalazim u dokumentima Hrvatskih cesta, autocesta, Vlade nerazvrstanih takvu jednu vrlo važnu prometnicu. Nadalje, ovdje kaže u ovom zakonskom prijedlogu da Hrvatsku državu i hrvatski proračun ovo neće koštati ništa, da ne iziskuje nikakva dodatna sredstva. Ja sam odmah pomislio da će u stilu vladajućih da kažem i partije to biti omladinska radna akcija, kako ide ono "drugarska se pjesma ori" da će oni to napraviti na taj način sve ove ceste koje su ovdje zacrtane. ove ceste koje su ovdje zacrtane. E sada, naknadno doznajem da je to oko 4 milijarde kuna. E sada kako to nikog, ići će navodno na proračun, znači zaduživanje. Pa svejedno bilo to u proračunu ili ne bilo u proračunu to će naši naši građani u svojim visoko nametnutim svim mogućim nametima od ove Vlade platiti, pa bilo to u proračunu ili ne bilo. Jedino kažem da se okrenete onom onom bivšem jugoslavenskom načinu provođenju new dila '32.godine što je bio u Americi pa idemo na omladinske radne akcije. Iako i to više ne bi mogli s obzirom da se evo putem one tribine naši mladi tjeraju na europske biroe jer na našem tako i tako ne mogu naći posla. se sada bojim, ovdje se ne spominje, ovdje se spominjalo da su neki ministri vukli za svoje krajeve, da su dovlačili ceste nepotrebno evo kako ste rekli gdje je kod Dugobaba izlazi Vučevica itd., nažalost ta naša Slavonija kao da nikada nije imala nikakvog ministra pa ništa nije dovlačio ovamo. Evo imali smo i premijera iz pokoj mu duši, iz redova partije partije koji je bio iz Slavonskog Broda i nikada podvožnjak na državnoj cesti, podvožnjak tzv. u Osječkoj ulici nije izgrađen, čak nije ni projekt napravljen bio do prije godinu dana. će se netko sjetiti više da kažem i taj Brod i taj podvožnjak na kojemu stoji 20 tisuća vozila kada prolazi dnevno sa 65 zatvaranja brklje, tisuća vozila je frekvencija prometa. Po europskim standardima je to 10 tisuća dopušteni, a evo 20 godina i više se čeka na izgradnju jednog podvožnjaka. Ako je to tolika poteškoća za državu Hrvatsku, za HŽ ili nesporazuma između toga tko je to dužan napraviti, HŽ pa tako je nebitno. I to nije ili ne treba biti u državnom proračunu. Ja ne znam ali stvarno je dosta toga više. I sada ovdje se navode određen da da kažem cestovne relacije i u ovim više novinskim izvješćima negoli samome zakonskom prijedlogu kaže "osim Podravskog ipsilona riječ je o dovršenju Vijadukta i dionica između Dravče i Ploča". To znači da je autocesta Zagreb-Dubrovnik promijenjena. Dakle umjesto punog profila autocesta od Dravče do Ploča bit će autocesta. Ja očekujem od vas gospodo iz SDP-a da ćete vi od Ploča do Dubrovnika ostaviti zbog sve tanje niti prema jugu Hrvatske ostaviti običnu cestu, dakle onu kao što je državna cesta sa dvije trake. do Vitaljine i Konavala i do Rt-a Oštro da će biti nerazvrstani put. S obzirom na populacijsku politiku i s obzirom na to kako stoji stvar s ovim popisom stanovništva pa možda i neće trebati veći jer zaista onaj jug Hrvatske dolje Vitaljina, Pločice, MOlunat i ostali zaista može neće ni trebati toliku, jer neće biti ljuti tamo više. Ja bih iskreno govoreći volio bez obzira što to netko misli da je to megalomanski projekt ili to, ako mi mislimo razvijati i strateški razmišljati za budućnost da je ta autocesta kroz RH do juga Hrvatske do najjužnije točke trebala ostati puni profil autoceste. Bez obzira što dolazim iz Slavonije govorim ovako. I sada u svezi ovih predizbornih kampanja i ovih naših kandidata saborskih za gradonačelnika ovdje ili ne znam načelnike općina moram reći da je zapravo pa cijeli ovaj zakon zapravo u predizbornoj funkciji pred lokalne i regionalne izbore. Cijeli ovaj prijedlog je upravo u toj funkciji pa se ne morate posebno nešto javljati svaki za svoje. Ali kad već govorimo o tome izlascima u Križu sa autoceste A3 onda moram reći da Brodsko-posavska županija čeka izgradnju dva izlaza na svom dijelu koji je dugačak 130 km već godinama. Nažalost, opet nemamo ministra ili nemamo nekoga lobista koji u Vladi da kažem navlači i vuče kao što je to netko odradio za Križ Meni je drago da Križ ima izlaz, kamo sreće da imamo tako i više izlaza sa autoceste A3 kao što ima Križ. To je sasvim, da me ne bi krivo shvatili. I na kraju krajeva doći će HDSSB i u Križu osniva se, tako da znate, uskoro. U svakom slučaju, svaka investicija kao što je rekla gospođa Merkel je dobrodošla jer onda kada je društvo u krizi i država u krizi upravo investicije mogu pokrenuti i potrošnju i zamah bilo građevinske ili neke druge operative. Nažalost, vi to godinu dana gospodo vladajući niste shvatili niti ste imali pojma niti ste o tome razmišljali niti ste ovo predlagali. Gdje te bili godinu, 14 mjeseci, 13-14 mjeseci. Bolje ikad nego nikad, kaže naš narod pa ćemo eto s obzirom na to, u klubu HDSSB-a smo u našim razgovorima približno o tome da budemo za ovaj zakonski prijedlog ali evo do petka imamo vremena za još razmisliti. Hvala lijepo. Hvala lijepa poštovani zastupniče. Imamo prijavljene replike. Idemo po redu. Prva je poštovanog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega, moram ne nekoliko stvari reagirati, možda ste u ovom zadnjem dijelu to i dobro primijetili. Dakle svakako investicije jesu ono na čemu ne treba štediti u ovo krizno vrijeme, međutim jedna od intencija ovog zakona je da t investicije se zaista isplaćuju ljudima koji su dobili natječaje i koji na tim projektima rade. dobili ste, znači firma se javila na javni natječaj, dobila ga je, izvela je radove, čekala je na isplatu i u međuvremenu je propala jer novac nikad vidjela nije. Druga stvar, spominjete stalno koridor 5. Ja se tu moram osvrnuti na jednog vašeg stranačkog kolegu koji je pobjeđivao javnost Osječko-baranjske županije, da ne upotrijebim jednu vrlo jaču riječ, kada je govorio da su radovi stali, da se koridor 5C više ne gradi, a tada je pokušavao prikazati kao svoj osobni trijumf i trijumf vaše stranke što se koridor 5 i dalje gradi. Koridor 5C se gradi, gradio se i završit će se što je naravno od izuzetne važnosti za Osječko-baranjsku županiju, ali i Slavoniju i Baranju u potpunosti. I više puta ste spomenuli nezaposlenost mladih. Ono što me posebno smeta tu kada govorite o mladima koji su na burzi što je činjenica, možemo se zapitati zašto je tome tako, ali mislim da je dovoljni pokazatelj tome koliko je vama zapravo stalo do mladih i do gospodarstva kada vaša stranka na čelu Komisije za gospodarska pitanja Osječko-baranjske županije, ne podcjenjujući tu ničije kvalifikacije, predlaže čovjeka koji je pomoćnik mlinara i jedva da je osnovnu školu završio. Kolega, mislim da je to dovoljni dokaz vaše tobožnje brige za gospodarstvo i za mlade. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovanog zastupnika Bore Grubišića. Izvolite. **Grubišić, Kolega Hajduković, vi ste jedan obični demagog i politikant, to prvo. A drugo, recite mi kad ste već za investicije jel vam Centar za energetiku i njihovih pet automobila, da ne kažem blindiranih poput Sanaderovih, odlična investicija za razvoj Hrvatske, što je vaš potpredsjednik Vlade i predsjednik Vlade potpisali zajedno i vaš ministar Linić. Samo mi to recite. Gdje je vaš Centar za energetiku i što je napravio za godinu dana, osim što je zaposlio vaše podobne kadrove kao što ih zapošljavate svuda po Hrvatskoj. to je vaša jedina investicija, zapošljavanje kukurikavaca po Hrvatskoj. Drugo, ne kaže da smo mi ubjeđivali, mi nikada nismo ubjeđivali nikoga pa ni SDP, mi smo ih uvjeravali da je potreban koridor 5C i izgradnja, a ubjeđivanje se negdje drugdje radi. U Hrvatskoj se uvjerava nekoga. vršili smo pritisak na vašu Vladu upravo takvim istupima ovdje u Saboru i svuda gdje smo mogli da ne bi slučajno zaboravili koridor 5C i slavonsku tu žilu kucavicu. Gospodine Hajduković, malo pameti u glavu. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković ima protiv kluba nešto. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Svakako da imam dopunu obzirom da sam znao da će se kolega Hajduković, a možete se uvjerit ako pitate ministra Vrdoljaka jer ova Vlada je namjeravala stati sa izgradnjom koridora 5C i sa aktivnostima na izgradnji Dravskog mosta. Pa pitajte ministra. Dakle ovdje se nije radilo o Žutoj Lokvi gdje je smijenjen jedan ministar, ne radi Komadininog zakona kolega Grubišić. No mene više muči što se u ovom Saboru ne vodi kvalitetna rasprava na što upozorava i Ustavni sud. Dakle ovo je zakon i u pravu ste kolega Grubišić, obični predizborni zakon i vrlo brzo ćemo kao i za vrijeme HDZ-a imat onaj kamionet sa onim kamenima temeljcima, pa hoće školu dobit će školu, hoćeš dvoranu ima i dvorene, hoće cestu evo ti cesta, hoćeš državnu cestu ma dobit ćeš i državnu, hoćeš autocestu dobit ćeš i to. Samo ja opet pozivam u Slavoniju pa čitavu Vladu i ministre posebno i ove koji su otišli u mirovinu i oni koji su se iz mirovine vratili, koji vode Hrvatsku da dođu u tu Slavoniju, provozaju se tim službenim automobilima sa dobrim amortizerima. Ja garantiram, izići će bolesni, bolesni, bubrezi će im se pomjeriti, oči će im ispadati od tih silnih rupa na državnim cestama. Amandmani ne prolaze, pa da ste htjeli nešto napravit onda bi prihvatili niz amandmana koje opozicija, između ostalog i HDSSB zatražio u državnom proračunu. Ovo je sad prodavanje demagogije tri mjeseca pred izbore i džaba šta pričate kolega Hajduković, nećete biti župan, nemate šanse. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče odgovor na repliku. **Grubišić, Ja naložio, a vi još dodali drva. Ali ovo što ste govorili za amandmane, pa da. Sjetimo se samo, ovo je već drugi proračun, drugi proračun, ova Vlada, Kukuriku vlada Plana 25 donosi već drugi proračun gdje mi ulažemo amandmane uredno pa i u cestogradnji. Međutim ne, ne daj Bože da bi slučajno HDSSB-u neki amandman prošao. Tražio sam od Vlade da mi izlista koliko se novaca potroši za najam prostora u Bruxellesu i u Strasbourgu za našu misiju, veleposlanstvo, konzulat. I sjetili se, vidi pa da. Trebalo bi kupiti zgradu, hrvatsku zgradu a ne davati u najam. Pa nije bitno što sam ja to izrekao i potakao. Nije uopće bitno je li to HDSSB, SDP, HDZ. Hajmo učiniti dobro nešto za Hrvatsku, za Slavoniju poglavito. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite poštovani zastupniče. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Grubišić, naravno da smo mi svi za jačanje prometne infrastrukture i svaki gleda to iz svog lokalnog hajmo reći aspekta, poglavito mi iz sredina iz sredina koji smo bili zapostavljeni u dosadašnjem dijelu izgradnje. Vi ste govorili o svojoj problematici u Slavoniji i Baranji, a ja ću reći u onom dijelu gdje ja ja osjećam potrebu reći a to je Podravsko-bilogorski ipsilon jer sam i osobno svjedočio naporima i sam sam u tom dijelu značajno sudjelovao. I bio sam i na onom otvorenju čuvenom o čemu je govorila kolegica i nije mi žao, jer je tada započet. Ali reći ću vam jednu stvar. Bili su tada nazočni na tom otvorenju i kolege sa lijeve strane. I nije točno da nije ništa napravljeno. Napravljeno je naravno, započet je posao i sad se tu dolazi do onog momenta o kome ste govorili vi financijskom dijelu. Naime, ministar prometa stalno je govorio bilo je utrošeno 70, 80 milijuna. Na kraju se ispostavilo oko 300 milijuna kuna. I zasigurno su napravljeni zahvati o kojima je govorio kolega Đakić. kolega Đakić. E ali međutim, tu mi izražavamo strah i bojazan od te ministrove računice. Jer ja ću vam samo reći jedan primjer raspored sredstava za ŽUC-ove, za Županijske uprave za ceste. Od 400 milijuna kuna prošle godine moja županija Koprivničko-križevačka je dobila 13,6 milijuna kuna, a na primjer evo njegova županija je dobila 30 i nešto iako svi parametri govore u prilog naše. I u tom dijelu glede financijskog ovog momenta ja izražavam bojazan, bojazan, jer novca nema predviđenoga u proračunu i u tom dijelu se izražava bojazan, jer mi smo preživjeli u Koprivničko-križevačkoj županiji, bilogorskoj vremena razna, obećavano je, rečeno Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega počet ću od kraja vaše replike. suđen zbog reflektora što ih je uveo na stadion u svom rodnom selu. Evo vidite neki drugi ministar svojoj ŽUC-u svome u svojoj županiji. Pa možda će bit sudova još, ja ne znam i to ne plediram za to, ali valjda je sve po slovu zakona. Ako ne bude vidjet će se još kasnije. Ima dana, ima godina. No, što se tiče onoga što je napravljeno. Ja samo znam da su se pojeli janjci i da je bačena kod ovih svih otvaranja radova, pa me čudi da vi kada ste osam godina na vlasti, vi dakle iz HDZ-a da se vi žalite na to da nije napravljeno ništa u vašoj županiji. Pa meni to uopće nije jasno. Pa što niste prisili svoga predsjednika Vlade, svoga ministra ili je on samo pravio reflektore po svojim stadionima. Ja ne znam šta se tu događa? Zašto se vi žalite uopće? Osim što ste pojeli jance na otvaranju vijadukta itd. Povreda Poslovnika poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Povrijeđen je članak 216. Kolega Grubišić netočne stvari iznosi. Dakle, ja nisam rekao da nije ništa učinjeno. Napravljeno je značajno. Napravljeni su dakle u dijelu Koprivničkoga ipsilona, a o janjcima sad vi govorite kao na neki način neke ironije itd. Pa pojeli su se janjci na mnogim drugim mjestima, ali ovdje je napravljeno značajan značajan dio zahvata i započet je jedan postupak koji naravno je trebalo nastaviti. I u tom dijelu ne govorite točne stvari i na taj način mene omalovažavate. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupniče, članak 216. nije povrijeđen to vam je jasno. Zloupotrijebili ste Poslovnik, ali neću vam dati opomenu, ali upozoravam da to nije korektno. 216. bi zaista bio povrijeđen kad ne bi govorio o temi o kojoj svi govorimo danas. Hvala lijepa. Završili smo oko, izgubit ćete na ovoj sjednici očito pravo da ispravljate povredu Poslovnika da je najavljujete. Sada prelazimo na raspravu sljedećeg kluba. To je klub nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru. Očito svi drugi klubovi su zavisni. Izvolite poštovani zastupniče Ivan Grubišić. Izvolite.

Štovani gospodine predsjedniče, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. U ime nezavisnih zastupnika u Hrvatskom saboru mi ćemo podržati prijedlog ovog zakona, ponajprije iz toga što će neki radovi biti obnovljeni i ići će se prema završetku nekih dionica i do državnih cesta, autoputeva ili županijskih cesta i lokalnih cesta. Podržat ćemo dakle prijedlog bez obzira na zastoj koji nije tako baš jasan kako izgleda iz prijedloga i sigurno da predizborna kampanja će se odraziti ne samo na ovoj raspravi nego i na drugim raspravama, ali to predsjednik dozvoljava, navodno legalno i legitimno. Ja ne bih želio podjelu pa i kad se radi o ovom prijedlogu zakona između lijeve ili desne opcije nego bi bio za to što je rekao gospodin Borić da će se podržati ovaj prijedlog ne zato što je sve u redu nego zato da se krene i da nešto radimo. Zato bih bio vrlo rado bio bih raspoložen i zadovoljan da prihvatimo prijedlog da izglasamo izmjene zakona i da se radovi nastave, a da to ne bude na kratko vrijeme dok traju izbori nego da radovi se nastave i kasnije. Mene ovdje zanima jer prevladava rasprava na lokalnoj razini, zanima me i potičem jednu raspravu i jedan prijedlog, a to je da se računa na povezanost Knina sa Dalmacijom i Knina sa Hrvatskom. Mi iz Dalmacije zahvaljujući Dalmatini skratili smo za 1 sat put iz Dalmacije u Zagreb ali ga plaćamo i za nas to nije rješenje jer se Dalmatina odvela u Posedarje preko Maslenice koja je često zatvorena. I smatramo da postoje i da država treba osigurati alternativne pravce. U tom smislu plediram da se brzom cestom od Dugopolja prema Kninu spoji Knin sa Dalmacijom i od Knina da se brzom cestom tunelom na Gračac da se ne penje ni cesta ni vlak da se napravi tunel, da se poveže Knin brzom cestom sa Gračacom i brzom cestom sa Splitom, sa Splitom, odnosno južnom Dalmacijom ili preko Pelješkog mosta da se spoji i Dubrovnik i da brže dođemo u Zagreb a alternativnu cestu moramo imati i radi zatvaranja Maslenice kad je nevrijeme itd. Što se tiče nastavka autoputa od Ploča do Dubrovnika mišljenja sam s obzirom na nedostatak sredstava, a i nisu ni predviđena u proračunu da bi bilo dobro da se ide brzom cestom, smanjuje se broj vozila koja idu prema jugu i brza cesta bi isto riješila vrlo brzo taj prometni pravac. Manje košta, kažu 30% od autoputa, i lakše bi se to izgradilo. Što se tiče povezanosti Hrvatske sa jugom mislim da bi trebalo dobro razmisliti i apeliram na zastupnike da BiH po mom mišljenju nemaju preko Neuma izlaz na more. Oni izlaz na more mogu imati samo ako im Hrvatska da koncesiju na dijelu Luke Ploče. To bi im bio izlaz i to bi bila njihova trgovina sa zemljama Mediterana i srednjeg Istoka Hrvatska bi tu dobila i oni bi dobili izlaz na more, a da nama u vidu spajanja Hrvatske sa jugom dozvole pravac koji bi bio najjeftiniji i najefikasniji. To su neka od mojih razmišljanja i nezavisnih zastupnika i smatram da bi o tom trebalo voditi računa. Posebno naglašavam povezanost Knina kao najvitalnijeg grada u Hrvatskoj sa Dalmacijom i sa Hrvatskom. Da je najbolji način povezivanja Knina da se od Dugopolja, a i ova brza cesta Solin-Klis koja se gradi tako dugo druga traka i svi su prometni, sva je mehanizacija maknuta da bi to trebalo učiniti što prije jer je na toj cesti za vrijeme turističke sezone promet oko 40 tisuća vozila u jednom danu. To je nedopustivo da drugi grad po veličini bude usporavan prometno i osporavan prometno. Koliko će ovaj Dom imati utjecaja i mogućnosti da se neke stvari dogode za opće dobro vidjet ćemo, ali mi ćemo kao nezavisni zastupnici dati podršku da se počne raditi, da se radovi nastave i da dođe do bolje povezanosti juga i sjevera Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo prijavljene replike. Prva replika i poštovani zastupnik Ivan Šuker. Poštovani gospodine i kolega Grubišić dakle nije sporno da nitko u ovom Domu neće dignuti ruku za to da se nastavi cestogradnja u RH. Međutim, ovdje imaju dvije elementarne stvari za koje nisam čuo niti odgovor predlagatelja niti u ovoj raspravi,a to je da s ovim prijedlogom zakona krše međunarodni računovodstveni standardi i Zakon o računovodstvu a to je elementarna stvar da vi ne možete ulagati svoje novce u tuđe osnovno sredstvo. druga stvar je većina cesta i autocesta u RH se izgrađuje iz kredita, vi kad ste zatražili kredit, kad ste raspisali natječaj za kredit, onda ste ponudili isto tako iz kojih sredstava ćete taj kredit vraćat i vi ili naplaćujete cestarinu ili imate druge prihode. Da li je to iz cijene litre benzina, da li je to iz one naknade koja se plaća prilikom registracije a to su vaši sigurni prihodi temeljem kojih vi garantirate da ćete vratiti nešto. kad mijenjate kategoriju ceste onda mijenjate izvor prihoda. Dakle imate problema s onima koji vam je dao kredit i automatski kršite niz pravila. Dakle nije sporan ovaj zakon nego su sporni svi drugi akti. Ista priča vam je prilikom izgradnje autoceste ili brze ceste uništi se niz lokalnih cesta kojima kamioni dovode robu na tu autocestu i kasnije to ostane na teret jedinicama lokalne samouprave da poprave da naprosto nemaju novaca za to jer vele Hrvatske autoceste one ne mogu ulagati novce u prometnice koje nisu njihove nadležnosti. Dakle ovo je samo jedan pokušaj koji je gospodine zamjeniče ministra zakonski nerazrađen i mene čudi da Ured za zakonodavstvo Vlade RH nije upozorio na ove stvari. Svi oni koji se bave sa financijama, koji su sudjelovali nekad u rukovođenju

Hvala lijepo. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Izvolite poštovani zastupniče. **Vukšić, Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Vrlo kratko. Ja mislim da je gospodin Ivan Grubišioć napravio lapsus kad je rekao da se Knin treba povezati sa Dalmacijom i Hrvatskom. Mislim da su to neke stare povijesne karte koje ne bismo trebali ovdje o njima govoriti u Saboru u ovom kontekstu. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Činjenica je da je Knin izoliran i da je u središtu pažnje samo jedan dan u godini, to je 5. Kolovoza. Ako mislimo na Knin, onda treba misliti duže, treba ga povezati s ostatkom Dalmacije i s Hrvatskom na drukčiji način, a nama omogućiti da u Zagreb dođemo brže i da ne ovisimo dolasku u Zagreb

Pa poštovani kolega don Ivan Grubišić je u svom izlaganju iznio svoje viđenje i način prometnog povezivanja juga Hrvatske. To je njegovo pravo, jasno da ocjenjuje kako i na koji način je dobro povezati jug Hrvatske i Dubrovačko-neretvansku županiju. No ja bih želio reći da je u proteklih 20 godina rađeno nekoliko studija, prometnih studija o načinu prometnog povezivanja Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. I kao rezultat mnogobrojnih analiza, studija, kako i na koji način povezati jug Hrvatske prevladao je stav da je grad Dubrovnik, Konavle, Dubrovačko primorje, Pelješac i taj dio Hrvatske potrebno povezati punim profilom autoceste koja ne bi bila samo u funkciji prometnog povezivanja samo tog dijela Hrvatske već bi bila i dio jadranskog jadranskog i Oskog koridora koji ne bi završio na Osojniku ili na Debelom brijegu već bi dalje išao prema Crnoj gori, prema Albaniji i završio bi u Grčkoj. Prema tome bilo kakav drugi profil javne ceste bila ona brza ili neka druga cesta, u svakom slučaju ne bi bio trajno rješenje, ne bi bio sastavni dio tog jednog jadranskog i Oskog koridora. A što se pak tiče ovog dijela koji se odnosi na prolaz kroz Neum i poziciju susjedne države u BIH, ja mislim da su to dva odvojena predmeta koje ne treba povezivati. Ne treba povezivati prolazak kroz Neum, odnosno bolje rečeno povezivanje krajnjeg ruba Hrvatske sa statusom luke Ploče i korištenjem luke Ploče za potrebe susjedne države. Naime

svakako sam za to da krenu ove investicije, dakle jednostavno bez investicija ova zemlja nema budućnost kao niti jedna druga i neka krenu investicijski poslovi jer u prometnoj infrastrukturu to je jako potrebno a mi znamo kako je to bilo. Kad je bila Njemačka u najvećim recesijskim problemima tada je premijerka Merkl otvorila investicijski ciklus u Njemačkoj. Što se tiče BIH i povezivanja prolaz koridora 5 c, on mora proć preko ne razumije./… rekao valja nama preko rijeke, dakle puno rijeka, i Dravu i Savu i Neretvu da bi došla, da bi taj koridor stigao do Ploča a treba napraviti i puno mostova i zato apsolutno podupirem takvu jednu priču. što se tiče povezivanja juga Hrvatske sa ostatkom Hrvatske, prolaz kroz Neum to kažu lokalna tijela vlasti Hercegovačko-neretvanske županije i uzmorskog grada Neuma, dakle primorskog grada Neuma. Ne govorim ja o izlasku na otvoreno more, to je posebna priča koja je špekulantska, to svakako prihvaćaju ljudi u Neumu, ali to mora biti kao jedno privremeno rješenje, treba se orijentirati na konačno konačno rješenje a to je izgradnja Pelješkog mosta i svakako bi to trebalo tu nekakvu povezanost sa jugom ići ovo što je rekao i kolega Bačić dati prioritet Jandransko-Jonskoj cesti koja je međunarodni projekt. Luka Ploče će biti sigurno u funkciji kada koridor 5C dođe do kraja. I kada već spominjemo mnoge ceste, da spomenem još jednu, a odnosi se na vrlo važnu gdje ima samo su životinje napravile jednu stazu, to je između Iloka preko Strošinaca do Gunje da se poveže dakle Ilok sa ostalim dijelom istočne Slavonije … /upadica: Hvala lijepa./ Hvala lijepa. Nastavak rasprave po klubovima zastupnika. Sada je na redu klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovana zastupnica Nada Turina Đurić. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče, kolegice i kolege. Zakonom o cestama propisano je da se javne ceste razvrstavaju ovisno o njihovom društvenom, prometnom i gospodarskom značaju i to u autoceste, državne ceste, županijske i u lokalne. Ovim zakonom se predlaže da u slučajevima kada se javna cesta koja je razvrstana u autocestu odnosno u državnu cestu razvrstava u drugu skupinu na način da autocesta prelazi u državnu cestu i obrnuto, a već se započelo sa izgradnjom pojedine dionice ili su u visokoj fazi izgrađenosti započete radove trebalo bi završiti pravna osoba koja je do trenutka razvrstavanja u drugu skupinu upravljala tom cestom. Ovo je jedna jako zavisno složena rečenica, ali mislim da je sasvim jasno što je predlagatelj zakona ovime htio reći. Ovaj zakon rješava jedan praktičan problem odnosno daje praktično jedno rješenje i HNS će ga podržati. Naravno da svaka rasprava o cestama, a pogotovo o autocestama u Hrvatskoj je tema slična nekim temama koje jako volimo kao što je npr. Nogomet. Svi sve znaju, struka se naravno najmanje pita i najmanje sluša. Pa ću ja nekoliko rečenica reći na tu temu. S obzirom da bi se moglo beskonačno diskutirati ovdje tko je više ili manje zaslužan za sadašnje stanje u hrvatskoj cestogradnji i mnogobrojne probleme u funkcioniranju državnih tvrtki koje upravljaju državnim cestama jer mi smo na autoceste nažalost trošili previše u tom smislu da nismo trošili racionalno. Dokaz tome je nažalost i dosta veliki broj afera koje su pratile i naše državne tvrtke koje upravljaju tim autocestama ali i izvođače radova i kooperante izvođača radova na pojedinim dionicama dionicama koje su se gradile i na odražavanju objekata koji su već izgrađeni. Naravno nebrojeni su razlozi koji u ovom trenutku značajno otežavaju normalan tijek tijek investicija i izgradnje u hrvatskoj cestogradnji ali sve u konačnici možemo podvesti pod jedan osnovni razlog, a to je da nedostaju financijska sredstva odnosno da nedostaje kapital. Ovdje se govorilo o planu izgradnje autocesta koji je vrlo dobro postavljen početkom 2000.-ih godina i obuhvaćao je mrežu autocesta u cijelosti. Znači mreža je bila postavljena na način da i ove dionice o kojima se danas govori da fale i da je pitanje kada će biti izgrađene i one su bile uključene u taj u taj plan odnosno u model financiranja izgradnje mreže autocesta. Nažalost, tijekom desetak godina izgradnje autocesta došlo je i do značajnijih probijanja financijskih planova za izgradnju cesta i potrošena su na neki način ona sredstva koja su trebala biti, znači na neke dionice koje su trebale biti u nekoj kasnijoj fazi izgrađene. Isto tako mi smo u ovih 10 godina nažalost često brkali prioritete izgradnje pa ja ovdje moram budući da se dosta lokalpatriotski diskutiralo s ove govornice reći još jednu stvar, a to je da je sigurno najfrekventnija autocesta Rijeka-Zagreb izgrađena po prioritetima koje je rekla struka nego su neke druge dionice da ih ovdje ne spominjem s obzirom da isto mislim da su važne, ali sigurno nisu u tom trenutku bile prioritetne barem ne po njihovoj financijskoj isplativosti izgrađene Nikad nitko nije izračunao što bi se dogodilo da je recimo pun profil autoceste Rijeka-Zagreb izgrađen tri godine ranije. Vjerojatno bi ta autocesta imala dosta velike prihode pa bi našoj državnoj tvrtki autocesti Rijeka-Zagreb bilo vjerojatno puno lakše financirati neke projekte koji nisu pod koncesijom odnosno koji se ne naplaćuju kao što je zaobilaznica grada Rijeke. Zašto o svemu ovome govorim? Pa zato jer želim skrenuti pozornost na to da smo svi ponosni što smo izgradili izgradili autoceste u ključnim segmentima smo povezali Hrvatsku. na tome nam čak i zavide i naši najbliži susjedi koji u ovim teškim recesijskim vremenima u široj regiji, pa i u cijeloj Europi teško mogu sanjati da će u nekom kraćem vremenu ovakve projekte moći napraviti u svojim državama. Međutim moramo isto tako priznati da nismo najbolje gospodarili u cestogradnji i dokaza za to ima ima nebrojeno. Isto tako budući da se ovdje spominjala i dionica planirane autoceste između Križišća i Žute Lokve. Naravno, osobno s obzirom da dolazim upravo iz tog kraja sam se jako zalagala da barem započnemo izgradnju te dionice. Ali s obzirom na sve ovo što sam prije rekla, znači o svijesti, o tome da financijska sredstava nema, da ćemo za neke od tih dionica vrlo teško naći i koncesionara s obzirom na njihovu isplativost, vjerojatno će neke od tih dionica morati počekat neka bolja vremena, a ako bi ih uopće išli graditi vjerojatno bi ih mogli graditi isključivo iz budžeta. Budžet znamo da nam nije u situaciji da se upušta u tako velike investicije. A ako se i upušta dozvolite isto tako da ovdje kažem da onda smatram da je recimo za regiju iz koje dolazim u ovom trenutku bi bila važnija i bolja odluka izgraditi novu bolnicu sveučilišnu nego graditi autocestu između Križišća i Žute Lokve. Iako naravno netko će reći da brkamo kruške i jabuke, ali u konačnici ako bi to bila budžetska investicija onda bi moj glas išao i svakog razumnog ja mislim građanina naše regije bi glas išao za izgradnju bolnice. Tako da kad govorimo o investicijama u cestogradnji i onoj ideji koja je nekako nas svih obuzela u jednom trenutku, uvjetno rečeno dobrih vremena gospodarskih, da će svatko imat autocestu u punom profilu do svog kućnog praga, mislim da moramo revidirati ta svoja prije svega razmišljanja, a onda naravno i konačno počet slušat struku o tome kakve ceste, kojeg profila treba graditi, pogotovo za ove dionice za koje znamo danas u punom profilu sigurno stvaraju nove gubitke za Hrvatsku državu. Hvala lijepa. Naravno da ćemo ovaj zakon zbog svojih praktičnih razloga podržati u ovom hitnom postupku. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Idemo sada na replike kojih je prijavljeno dosta. Prva replika i poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče. Kolegice, vi ste rekli da su se sredstva koristila neracionalno. Vjerojatno imamo i nekih afera i sve je to javnosti poznato, od toga nitko niti bježi niti smije bježati. Ali ja vas pitam, 2011. dobitak u javnim poduzećima 550 milijuna 550 milijuna kuna, 2012. za vrijeme vaše vlasti sada gubitak 250 milijuna. Znači razlika je 800 milijuna. Znači vi ste uspjeli u godinu dana prolumpati, potratit, izgubit ja ne znam na koji, ne bih ja rekao neke druge kvalifikacije, 800 milijuna kuna samo za godinu dana plus milijardu kuna što je sam potpredsjednik Vlade, moj Splićanin Branko Grčić rekao da je upropašteno, izgubljeno milijardu kuna, kolegice dobro slušajte, na račun toga što ste kasnili i što ste spavali godinu dana. Vi ste upropastili milijardu i 800 kuna u godinu dana dok niste udarili dlan o dlan. Vi ste totalna propast. I ništa se drugo ne može reći. I što se sad možete samo dat tumačenje u kratkoj replici od 2 minute. 2000. godine kad je već autoput Split-Zagreb dobio svoje konture, obrise, tunele itd., čekali ste dvije godine i kad su dolazili izbori 2003. niste znali što ćete sa vlašću, onda ste nastavili raditi autoput, uhvatila vas je panika. Eto tako ovaj zakon, žali Bože ovog vremena i ovog papira. Ovo je samo jedan predizborni zakon, ne znate što ćete sada jer su svi pokazatelji gospodarstva dole, ništa se u državi ne gradi i sad ćete reći narodu da ste s jednim komadom papira vi to pokrenuti, ma što ćete pokrenut, pa tko vam je smetao u godinu dana… **Leko, Sljedeća replika i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite poštovani zastupniče. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegica Turina, očito opravdavajući zastoj ili pak neizgradnju cesta u Republici Hrvatskoj u ovih 13-14 mjeseci vladajućih u Kukuriku koaliciji kaže da joj nedostaje kapital ako sam ja dobro čuo i shvatio. Pa ako čitamo dobro ovaj zakonski prijedlog ovdje piše da ne trebaju sredstva iz proračuna Republike Hrvatske, u ovim materijalima koje smo dobili. Pa ako ne trebaju sredstva što smo čekali godinu i pol dana, dana, ni godinu, eto 13-14 mjeseci da se pokrene upravo ovo što sad govorite. Nadalje, govorili ste, ja to nazivam ličko-primorskim ipsilonom, dakle Križišće-Žuta Lokva cesta, dakle ono što je vaš kolega Komadina iz mjesta u kojem i vi živite, dakle otišao, tako kažu, tako i on kaže. Dakle o tome da je potrebna izgradnja takve autoceste kako ne bismo putujuću za Rijeku išli do Bosiljeva pa onda koristiti dvije katete umjesto jedne hipotenuze, to je svakome shvatljivo i razumljivo. Ali umanjivati profil tzv. dalmatine ili jadransko-jonske autoceste koja bi trebala spajati i Albaniju i Grčku to je zaista nerazumno. To je potpuno nerazumno, bez obzira na stanje kako vi kažete financija, a kako se odnosit prema njima najbolje reče gospodin Marasović, zapravo ispadne štetočinski. Nadalje, kada govorimo o uštedama i o efikasnosti onda je nekada prije u strateškim nekim naznakama postojala cesta Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Josip Borić. Izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Pa uvaženoj kolegici želim replicirati u dijelu gdje se osvrnula na prioritete, tj. da je autocesta Rijeka-Zagreb trebala biti izgrađena ranije, pa da bi slijedom toga danas imala bolje rezultate. Rezultati i u prošloj godini govore da ta cesta bilježi pad prometa od 1,7% bez obzira što je izgrađena u punom profilu, a to doživljavam kao rezultat poskupljenja koje je nastalo povećanjem cestarina na toj dionici kao i na dionici Dalmatine i nekim drugima kojim upravljaju Hrvatske autoceste i ARZ. To su činjenice. Rekli ste da autocesta A-7 tzv. kvarnerska autocesta nije započeta. Činjenica je drugačija. Autocesta je započeta. Izgrađeno je 34,4 počinje na slovenskoj granici od Rupe preko Rijeke i treba završiti na Žutoj Lokvi gdje bi se postigla puna dužina od 103,5 km. Međutim, to nije prioritet ove Vlade. Zbog toga smo vidjeli otišao je i jedan ministar kao objašnjenje zbog čega odlazi i pitanje je kada će to postati. Podsjetit ću na vrijeme 2003. i to vrijeme kada je obnašala vlast koalicija također gdje je HNS imao resor javnih radova i tu mogućnost da tu cestu Rijeka – Zagreb završi u punom profilu. Tada to nije bio prioritet HNS-a. Gradile su se ceste prema Varaždinu i prema nekim drugim pravcima. Međutim, tek dolaskom HDZ-a ta se cesta završila u punom profilu. To je očito bio primjer određivanja prioriteta i tu kritiku trebate namijeniti sebi, svojoj stranci, ljudima koji vode vašu stranku jer su to trebali davno prije učiniti. To je jedino što treba napomenuti, da ne govorim o dugovima koji su onda nastali, a danas se ne spominju iako se sada svi pozivaju opet na neke novce potrošene unaprijed. Sjetite se rasprava 2004. godine kada su se igrale hajmo reći ovdje u Saboru, priče su igrale o 6 ili 7 milijardi kuna ugovorenih radova koje je trebalo nastaviti. HDZ se nije pozivao na ono što je bilo nego je nastavio raditi i izgraditi i napravljeno je jedan veliki dio cestovne Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Nada Turina Đurić. Izvolite. načelno govorila o cestogradnji i da nisam spominjala niti jednu političku stranku i niti jednu vlast, niti jednog premijera, nego sam ukazivala na nedostatke koji su se kontinuirano pojavljivali u svih 12, 13 godina intenzivne izgradnje autocestama i nikoga nisam abolirala u svojoj diskusiji od odgovornosti da se radilo krivo. Ali mi moramo bit svjesni da se u jako puno stvari radilo krivo i da to tako više neće moći ići za razliku od vaše diskusije gdje pokušavate i svoje propuste unutar tih 12 godina koje uopće ne želite ni sa najmanjom primisli priznati, a jesu i činjenične su. Za razliku od vas ja sam bila poštena pa sam govorila načelno o svima koji su se bavili tim poslom proteklih 13 godina. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana kolegice Turina, ovim Zakonom se zadržava postojeći investitor na pojedinoj prometnici na način da temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta, pojedina cesta može prijeći u cestu niže kategorije primjerice autocesta u državnu cestu. No međutim, tu odluku o tome o razvrstavanju donosi ministar. Dakle, ministar u Vladi Republike Hrvatske je temeljem ovog Zakona sada ovlastan određenu prometnicu iz autoceste promijeniti u državnu cestu. To na žalost ne može napraviti ministar, odnosno postoje drugi akti, a o tome ću kasnije u pojedinačnoj raspravi koji definiraju prometnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj. I kada tim aktom bude definirana pojedina prometnica, njene karakteristike poprečni i uzdužni profili, onda se utvrđuje koje to tijelo, koje to javno poduzeće u Hrvatskoj investitor na toj prometnici. Prema tome, odluka o razvrstavanju dolazi post festum, a ne prije odlučivanja o gradnji pojedine prometnice. Tako da se i meni čini. Tu se slažem sa gospodinom Šukerom. Kad je riječ o izgradnji autocesta, investitor mogu biti samo Hrvatske ceste ili autocesta Rijeka-Zagreb. Kad je riječ o državnim cestama onda su to Hrvatske ceste. Prema tome, ne vidim razloga zašto kada se utvrdi da je došlo do promjene i da pojedina cesta više nije autocesta, pojedina prometnica već je državna cesta da onda taj nastavak financiranja nije preuzelo i javno poduzeće čija će to bit imovina i koje će tu prometnicu za vrijeme njenog korištenja i održavati. Tako da je prilično sporno ostaviti pojedino javno poduzeće da financira na tuđu imovinu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolegice Turina Đurić usporedili ste ceste, izgradnju cesta sa nogometom u kojem kao svi sve znaju vjerojatno aludirajući nas ovdje u ovom Visokom domu. Ja osobno o izgradnji cesta nešto znam jer sam eto u svojoj jedinici lokalne samouprave uistinu smo dosta tih nerazvrstanih cesta izasfaltirali i gradi se po sistemu posteljica, nabijanje, sabijanje, prvi, drugi sloj, onda dolaze bankine, a na ovim većima je redoslijed sličan samo još dolaze i prateći objekti. Druga stvar rekli ste da mi govorimo lokal patriotski. Ja držim da je to legitimno i da je u redu. I vi ste čak u dijelu svoje rasprave, a mi koji dolazimo iz Koprivničko-križevačke i Bjelovarske ili Virovitičko-podravske županije mi razmišljamo uvijek o našem Podravsko-bilogorskom i zato smo strašno sretni da je započet taj i gdje su napravljeni određeni zahvati naravno po pravilima struke u kojoj kažete. A tu se kaže, struka kaže da se ide uvijek na ove komplicirane objekte nadvožnjake itd., ide se i u tom dijelu je napravljeno oko 7 tih izuzetno važnih, a naravno i dio te posteljice je napravljen. E sad dolazi i mislim da na tim temeljima trebamo nastaviti, a sad dolazi onaj ključni momenat o kome ste vi govorili a to su financije. I tu mi izražavamo skepsu nažalost jer ne vidimo predviđena sredstva, a budući imamo loša iskustva mi iz Koprivničko-križevačke županije u tom djelu mi pušemo na hladno i bojim se da ovo neće biti tako ne samo kao što je rekao moj kolega Grubišić ne samo pečenje janjaca nego se bojim da je ovo samo po ovome bijelom papiru farbanje. Hvala lijepo. Hvala i vama kolega Milinković. Ostaje pravilo učiti, učiti i učiti. Hvala lijepa. Idemo na sljedeću repliku, poštovana zastupnica Ana Devčić Komparić. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo i ja sam primijetila kolegice da ste u svom dijelu rasprave spominjala Rijeku, znači govorili ste dosta lokalpatriotski, a s obzirom da dolazimo iz istog kraja i spomenuli ste jednu tezu, a to je izbor prioriteta. Dakle, Žuta Lokva ili KBC Rijeka. S obzirom dakle da dolazimo iz istog kraja i da nam je i jednoj i drugoj stalo vjerojatno i do Žute Lokve a i do KBC-a ja bih svih ovdje zajedno htjela podsjetiti vas a i sebe na to da je ove godine RH samo za kamate na dug će platiti 10 milijardi kuna, a znamo da Žuta Lokva dođe negdje oko 2 milijarde kuna, a prva faza KBC-a Rijeka je oko milijardu kuna. A i kolega Milinković u replici je spominjao svoj kraj i skepsu oko novaca, ja kažem da nije bilo ovog duga od 10 milijardi kuna mogli smo mi izgraditi i prvu fazu KBC-a Rijeka i Žutu Lokvu, a i vjerojatno kolegi Milinkoviću u njegovom kraju isto tako. Hvala lijepa. Idemo na pojedinačnu raspravu. Iscrpili smo listu prijavljenih klubova zastupnika o ovoj temi u Hrvatskom saboru. Prelazimo na raspravu u trajanju od 10 minuta. Prvi na redu je poštovani zastupnik Damir Kajin.

u ime kluba i sad evo nakon određenih razmišljanja i svih ovih govora koji su bili polako se kristalizira ona jedna poanta o kojoj ću evo još malo donošenjem ovoga zakonskog prijedloga ispada kao da se Vlada Republike Hrvatske valjda zabunila što u proračunu za ova dva proračuna koja je donosila nije zapravo ništa u svezi ove materije, izgradnje cesta i autoceste nije napravila, nije predložila ništa. I eto sad nakon te zabune ministar se dosjetio jadu da putem prerazvrstavanja zamjene državne ceste u autocestu ili pak obrnuto nekako omogući bez zadiranja u državni proračun, to ništa ne košta, a kažu da je 4 milijarde jel' a sad ne znam kako, dakle da ipak pokrene cestogradnju. Ako, s obzirom da evo sad čujemo o povratku silnih kamata, nije 10 nego 12 milijardi, ove godine 17 milijardi itd. Tako da zapravo u vrijeme kada još do lokalnih i regionalnih izbora eto ima 3 mjeseca, 3,5 jel' ovo i s obzirom na ove rasprave i replike u kojima najviše nastupaju upravo oni koji će kandidirati za izvršnu vlast u svojim gradovima i pak možda i županijama jel' sve je jasno da je ovaj zakon isto tako u svrhu toga i u svrhu isticanja onih koji će nešto reći, a kandidirati za mjesta u svojim jedinicama lokalne samouprave. Vi kažete, netko reče ovdje da nam zavide susjedi na tako krasnim autocestama. Ja bih rekao ne da nam zavide nego nam se dive. Divimo se i mi sami, i zaista je prekrasno putovati. Međutim, nije jasno onda da promjenom statusa autoceste u državnu cestu ili polu-autocestu smanjujemo broj km izgrađenih autocesta, a istovremeno vršite natječaj za koncesiju davanja, odnosno fiskalizaciju hrvatskih autocesta. Pa nije li bolje kada imate više kilometara dati, bit će više love od koncesionara negoli kad imate manje kilometara autocesta? Je li to kontradiktorno? Pa je, da. evo sad smanjujemo profil autoceste od Ravče do Ploča pa još i ako bude tako još i gore još i dalje. Pa vidite pa ljudi su zainteresirani da bude puni profil do Dubrovnika onda bi možda radije kupili, radije bi ušli u koncesiju, fiskalizirali autoceste kako se to kaže. Iako ja nisam uopće za fiskalizaciju autocesta i mislim da nesposobna Vlada i nesposobna uprava u Hrvatskim autocestama je razlog što se uopće došlo na ideju da se fiskaliziraju hrvatske hrvatske autoceste. Lutanja s Koridorom kroz Neum dobro je netko rekao ovdje mislim s ove strane, gospodin Bačić, o tome da Hrvatska napokon mora integrirati svoj teritorij bez obzira na bilo koju drugu zemlju ili državu, bez obzira na njihove stavove Hrvatska mora biti povezana cestovno od rekao sam već prije od Vitaljine odnosno Rta Oštra pa sve do sjevera do Međimurja ili ovamo do Iloka. To nema nikakve veze sa tim i na tome Hrvatska Vlada i ova ako je Hrvatska ako je Hrvatska a zove se Hrvatska mora poraditi bez obzira na zahtjeve na zahtjeve BIH bili oni legalni a najčešće i ilegalni i nepotrebni i povezani sa nekakvom lukom Ploče koja nema blage veze s time. Hrvatska se mora, i na tome ova Vlada može zaista zaraditi puno, a ovakvim zakonskim prijedlozima ne može. Kaže se ovdje u raspravi, da je struka ta koja odlučuje. Zanimljivo je da jedna struka za vrijeme HDZ-a da treba puni autoput negdje a ova struka SDP-a kaže da treba poluautocestom. Kakva je to struka? Pa nije stvar u struci? Struka zna svoje ako će biti objektivna i ako će raditi normalno. Radi se zapravo o političkim odlukama, nikakva struka tu ne odlučuje. Struka je samo u službi politike i ništa više i to je potpuno jasno. Jedna garnitura rekla struci ovako, a druga garnitura rekla nije tako nego ovako. I to je struka. Točno je i to da evo željni ovoga zakona izgradnje cesta, sretni smo što je sada sunčani dan. Ja očekujem da će uskoro meteorološki uvjeti biti takvi da čim ovaj zakon po hitnom postupku usvojimo da kreću bageri počevši od na izgradnji autoceste na koridoru 5 c, mosta preko Save, mosta preko Drave i svih ostalih ovih ovdje predviđenih ovdje objekata. Evo daj Bože da nam se smiluje i Bog, da nam da lijepo vrijeme, meteorološke uvjete pa da vidimo primjenu ovoga zakona. Evo hvala lijepa. Na ovo izlaganje imamo prijavljene dvije replike. Javio se Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Grubišić vi ste rekli da se Vlada zabunila pa nije osigurala sredstva za zbunila. Hvala vam autocesta koja je bila započeta se je gradila i dalje i gradi se i danas. Iako mi od resornog ministarstva imamo i u gradu Križevcima i u uredu župana Koprivničko-križevačkog dopise od da se da se radovi zaustavljaju, da se cesta prekida graditi i da će se ona prekategorizirat pa će se krenuti dalje. Ovom izmjenom zakona u krajnjem slučaju da će se i dalje nastaviti graditi kako se je gradila, da će ista pravna osoba to izgradit do kraja pa mene sad isto to sve skupa zbunjuje, ali me raduje samo jedno. Raduje me da je konačno priznata pogreška, da je resorno ministarstvo i Vlada uvidjela da nije dobro zaustavljati investicije, da su izgradnje cesta potrebne radi svih onih ljudi koji su registrirali kamione i ušli u taj posao, potpisali ugovore kako bi sačuvali radna mjesta. I raduje me da će se to nastaviti. Ova izmjena zakona u krajnjem slučaju u ovoj zabuni izgleda samo da je složena da bi se prikazalo da je to sada nečiji drugi projekt, da nije onaj projekt koji je započet, nego da će se on drugačije malo zvati. To govorim odgovorno, tvrdim jer je i ministar na aktualnom satu ove sjednice rekao da je tamo ne znam potrošeno, uništeno milijardu kuna. Ja imam od ministarstva dopis u kojem piše da je u svibnju mjesecu, krajem svibnja mjeseca prošle godine potrošeno na dionici Gradec- Križevci-Vojakovački Kloštar 150 milijuna kuna plus PDV, pa si postavljam pitanje čemu tolika prašina, zašto toliko bacamo prašinu u oči. Priznajno da smo pogriješili, da se cesta treba graditi, da je ovaj zakon izmijenjen zbog toga i da se ona tako dalje gradi. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo kome će se prepisati u pitanju kome će se prepisati zasluge za izgradnju nečega dovela je do toga da evo se zakoči projekt izgradnje onog djela ceste prema vama da kažem, ne vidim vas dobro pa je onda sada evo to ispadne da je projekt evo ove Kukuriku koalicije ako je puno toga već napravljeno u tome, ali su i radovi i zaustavljeni. Da bi sad ponovo otpočeli inicijativom ove Vlade i ovoga ministara. Evo to je ta, ja bih rekao politička sujeta, nedosljednost a upravo u ovom se primjeru zapravo ne sluša struka, ekonomska, gospodarska, građevinska itd. No s obzirom da je evo kako i vi kažete sami da je ova zabuna pod navodnike Vlade RH dovela do toga, zapravo i do konfuzije i do odluke do razmišljanja ove Vlade da nije dobro zaustavljati investicije. Evo vi s obzirom da ste iz HSS-a predsjednik priredite vi janjce, počinju radovi na vašem dijelu, na vašoj etapi. Drugu repliku iznosi poštovani zastupnik Dražen Đurović. potom je fiskalizirane Hrvatske telekomunikacije, potom je fiskalizirana Ina u korist tada dvostruko manjeg partnera, Zakon o poljoprivrednom zemljištu fiskalizira se preostalo državno poljoprivredno zemljište. U sljedećoj točci dnevnog reda o tržištu električne energije de facto ćemo govorit o fiskalizaciji Hrvatske elektroprivrede te fikaslizacije to su zapravo, svima je nama jasno prodaje, i nakon toga još ostaje jedino za fiskalizirati Hrvatske šume, Hrvatske vode i onda smo mirni, više narodnog i nacionalnog bogatstva u vlasništvu hrvatskih građana nema. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovora poštovani Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala kolega Đurović. Dobro ste primijetili fiskalizaciju, a evo tu je sad novo ime za ono što je bilo 90 –tih godina a za kriminalnu pretvorbu i privatizaciju svega onoga što ste naveli zaboravili ste da ova Vlada je već najavila i provodi zapravo prodaju ili fiskalizacije Croatia Osiguranja, zlatne koke jedine velike hrvatske banke, "velike" u odnosu na neke ajde i nije, dakle Hrvatske poštanske banke. Takva štetočinska politika je dovela Hrvatsku Hrvatsku državu i hrvatski narod na ove grane. A mi svi znamo tko je to provodio, koje su vlade bile bez obzira bile one od 2000.i do 2004.ili pak od 2004.do 2012., a i ništa bolja nije ni ova sadašnja jel vidimo da fiskalizacija nesmiljeno teče i teče i dalje i rasprodaje se hrvatsko blago. evo i sami ste čitali malo prije da je 15 tona zlata iz Hrvatske rasprodano, iznešeno samo za posljednjih godinu dana. Pa o čemu da pričamo? Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Svoju će raspravu sada iznijeti uvaženi zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine zamjeniče, poštovane kolegice i kolege. Vlada nam ovaj prijedlog zakona predlaže na donošenje sugerirajući kako se radi o jednoj malo, što je točno, i kratkoj izmjeni jer je samo 1 članak ovog zakona, koja je izmjena samo tehničke prirode, što naime nije točno. iz ovog zakona proizlazi da će se važni strateški prometni pravci u Hrvatskoj graditi na temelju odluke o razvrstavanju javnih cesta jer će o tome da li će neka prometnica biti autocesta ili državna cesta odlučiti ministar svojom odlukom o razvrstavanju tih prometnica u RH. Dakle, zakon sugerira da se javne ceste u Hrvatskoj grade na temelju odluke o razvrstavanju javnih cesta, što nije točno. Naime, planiranje, izgradnja i održavanje javnih cesta provodi se prije svega dugoročno na temelju Strategije prometnog razvitka RH koju je ovaj Dom donio 12.studenog 1999.godine. temeljem te strategije Vlada RH donosi srednjoročne planove i na tom tragu su donesena već tri srednjoročna plana. Prvi srednjoročni plan donesen je 2001.do 2004., drugi srednjoročni plan donesen je 2005.do 2008., treći srednjoročni donesen je 2009.do 2012.godine. nije mi jasno zašto Vlada još nije donijela srednjoročni plan građenja i odražavanja javnih cesta u Hrvatskoj za razdoblje 2013.-2016.godina. Iz tog srednjoročnog plana Vlada je dužna donijeti godišnji plan građenja i održavanja javnih cesta u Hrvatskoj, pa je tako i ova Vlada donijela Godišnji plan za 2012.godinu ali nije donijela godišnji godišnji plan za 2013.godinu što isto mi se čini da je nedostatak u radu Vlade jer bi taj plan kako i onaj srednjoročni za razdoblje 2013.-2016.i godišnji plan građenja i održavanja javnih cesta za 2013.rekao koji će pravci se u RH graditi i na koji način. I ti dokumenti zahtijevaju javnu raspravu pa da vidimo da li je ili nije opravdano pojedini pravac primjerice prema Bjelovaru i Koprivnici graditi u profilu brze ceste, državne ceste ili autoceste. Ovako ispada da će ministar sam odlučiti da li će pojedina dionica biti u profilu pune autoceste ili će biti nekakva županijska ili možda lokalna cesta. Prema tome, meni ovaj zakon nikako nije jasan. Kako to da se sa jednim člankom daje ovlast ministru da uređuje temeljnu prometnu cestovnu infrastrukturu u RH? Umjesto Umjesto da Vlada radi svoj posao, a to je napravi srednjoročni program građenja javnih cesta u RH do 2016.godine i da temeljem tog srednjoročnog programa napravi ono što im prema strategija obveza godišnji plan onda bi znali što i na koji način se namjerava graditi u RH. Ne samo to, nego se ovim zakonom dajući ovlast ministru da odlučuje i razvrstava javne ceste u RH potpuno potpuno degradiraju prostorni planovi u RH. naime, svaka ta cesta koja je planirana u profil autoceste sadržana je i čini integralni dio prostornog plana županija, gradova i općina u RH. i temeljem tih prostorno-planskih dokumenata svaka ta prometnica je dobila svoju građevinsku dozvolu. U toj građevinskoj dozvoli jasno je i projekt i troškovnik i sve ono što pojedina prometnica treba sadržavati kada se za nju izdaju akti za građenje. bi ministar trebao odlukom apsolutno degradirati, poništiti sve ono što je provedeno kroz javnu raspravu u Hrvatskoj kada su doneseni planovi na razini županija i kada su doneseni prostorni planovi na razini općina i gradova. Nije mi jasno kako će sada neka cesta odlukom ministra postati državna cesta, a bila je prije toga javna cesta bez da itko pita županije koje su u svojim planovima već zacrtale, utvrdile, odredile trase autoceste u punom profilu? Kako će to bez jedinica lokalne samouprave sada neka cesta tek tako postati cestom nižeg reda odnosno kako će se pretvoriti neka državna cesta primjerice u lokalnu cestu ili kako će se autocesta koja nije izgrađena a za koju je utvrđen investitor i koja se počela graditi postati cestom nižeg reda? Na taj način ovim zakonom omogućavamo da se jednostavno i lokalna samouprava i svi strateški dokumenti koje je donio Sabor da se jednostavno ignoriraju i da sada kako ministar odluči mi ćemo graditi profile pojedinih prometnica u RH. Prometna infrastruktura se utvrđuje strateškim dokumentima koje donosi Sabor jer ona presudno određuje gospodarski razvoj države ili pojedinog njenog dijela. I ne može biti prepuštena odluci jednog čovjeka pa bio on i ministar ili netko drugi. Prema tome, ja mislim da najmanje što je trebalo ovaj zakon lako donijeti i još pritom ga donijeti po hitnom postupku kad će za realizaciju ovog zakona trebati mijenjati građevinske dozvole, a prije njih će trebati mijenjati prostorne planove. Ja ne znam na koji način će to Vlada tako jednostavno promijeniti akt o građenju, omogućiti prenamjenu odnosno spuštanje ranga pojedine prometnice u rang niže. Zato će trebati vremena, pretpostavljam i rasprava i ovaj će zakon ja mislim itekako otvoriti raspravu u javnosti. I druga stvar, kad ovdje govorimo o onim cestama koje mijenjaju svoju kategorizaciju, ali ja bih volio da sam čuo i od gospodina zamjenika što ćemo sa onim prometnicama za koje smo zaustavili ili možda koje smo odustali. Naime, ja bih htio danas čuti od predstavnika Vlade kakva je situacija oko Pelješkog mosta, da li je studija koja nam je ovdje u ovom Saboru rečena da tu će raditi Europska komisija da li se radi. Ta studija koliko ja imam informacije neće ići za tim da će utvrditi ko će financirati Pelješki most nego će ta studija govoriti da li nama uopće treba Pelješki most, to je razlika. Studija koju očekujemo da se napravi u Bruxellesu bi trebala ukazati na opravdanost, odnosno neopravdanost izgradnje Pelješkog mosta, a ne o tome tko će taj most financirati. Jedan od razloga zbog kojih je hrvatska Vlada zaustavila gradnju mosta bio je taj da nema novaca u državnom proračunu s jedne strane, a u drugome i u proračunu proračunu Hrvatskih cesta. No gospodine zamjeniče, ja bih vas zamolio da mi odgovorite kako to da za Pelješki most primjerice nije bilo novaca, a Vlada je na svojoj 53. sjednici održanoj 20. rujna prošle godine donijela odluku o postupku realizacije dodatnog investicijskog ciklusa cestogradnje na javnim cestama u Republici Hrvatskoj kojom odlukom ste odlučili da se Hrvatske ceste zaduže za 400 milijuna kuna kako bi ulagali na tuđu imovinu. Dakle nemate novaca u Hrvatskim cestama za gradnju i ulaganje na vlastitoj imovini kao što je Pelješki most, a u isto vrijeme imate novaca, odnosno zadužujete Hrvatske ceste u iznosu od 400 milijuna kuna da ulažu na županijskim cestama. To vi jako dobro znate da je napravljen jedan program od strane županijskih uprava za ceste u Republici Hrvatskoj koje su trebale tih 400 milijuna kuna potrošiti, a za koje usput nije bilo dovoljno novaca da bi se moglo nastaviti gradnju Pelješkog mosta. U prošloj godini je za gradnju Pelješkog mosta bilo predviđen negdje oko 280 milijuna kuna što je, slažete se sa mnom, manje nego 400 milijuna kuna koje Hrvatske ceste neće uložiti na svojoj imovini već će ih proslijediti županijskim upravama za ceste koje će onda raditi neke male projekte po Hrvatskoj i ja pretpostavljam koji bi bili završeni pred izbore jer će se ti manji projekti u pojedinoj županiji onda brže realizirati i onda će Vlada pred izbore imati mogućosti … te te manje projekte za koje su se Hrvatske ceste zadužile, proslijedili županijskim upravama za ceste, moći će u predizborno vrijeme otvarati, sjeći, rezati vrpce itd., itd. Prema tome da zaključim, da bi se pojedina prometnica u Republici Hrvatskoj mogla prenamijeniti ona ne može, ta odluka o prenamjeni ili prekategorizaciji ili novom razvrstavanju ne može se temeljiti na odluci ministra, ona se jedino može temeljiti na način da Vlada donese srednjoročni plan, a taj četverogodišnji program za razdoblje 2013.-2016. što niste napravili. Zatim kao provedbeni akt koji proizlazi iz tog srednjoročnog plana je godišnji plan održavanja i gradnje javnih cesta u Hrvatskoj što za 2013. niste napravili, barem ja nisam vidio na stranicama Vlade i stranicama našeg resornog Ministarstva

Hvala i vama. Ovo je izlaganje izazvalo čitav niz replika, njih čak devet. Prvi se za repliku javio poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite.

Kad budem polemizirao onda ću polemizirati. **Stazić, Nenad (SDP)** Ajde pročitajte Poslovnik, pokušajte ga shvatiti. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega Bačić, ja se slažem s vama iako ni vaša Vlada nije drukčije radila, da je potpuno isključila dakle utjecaj lokalne i regionalne samouprave upravo na ovu kategorizaciju cesta gdje su mnoge državne ceste u to vrijeme, to je bilo i u onom razdoblju 2000.-2003. godine, dakle državne ceste prešle na razinu županijskih, a određene županijske ceste prešle na razinu lokalnih. Da ne govorim u kakvom su stanju bile te državne ceste koje su mijenjale svoju kategorizaciju. Na isti način radi ovo Ministarstvo i ova Vlada jer to je očigledno put Hrvatske u decentralizaciju gdje se potpuno dakle isključuje odluka lokalne i regionalne samouprave. A kolegi Grubišiću, obzirom da potpredsjednik nije vidio, spominjali ste silne milijarde… **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Vinkoviću, vi znate da sad to ne smijete raditi jer ste se javili za repliku kolegi Bačiću i ne možete kolegi Grubišiću odgovarati. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Gledajte,

obzirom da je jedan od zastupnika spominjao silne milijarde koje će biti uložene, ja bih isto volio znati odgovor što je sa sudbinom Pelješkog mosta. Imali smo jučer priliku vidjeti jedan novi model izgradnje mosta ispod razine mora, doduše ovi radovi su i dosad bili nevidljivi, radilo se ispod površine mora, ali potpisani su i određeni ugovori sa izvođačima radova. I da smo ovih godinu dana, ja vjerujem da bi bar bilo dva potpornja izgrađena i da ne bi Hrvatska država gubila na osnovu tako loše odluke izgubila i dodatne penale ukoliko nekog nije pritisnulo uza zid pištoljom i rekla odrekni se svega i tog potpisanog ugovora. Zahvaljujem.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Tako je poštovani kolega Vinkoviću. U svemu se slažem sa vama, samo se ne slažem u jednome. Dakle, odluka o razvrstavanju je akt koji dolazi post festum. Ne može odluka o razvrstavanju pojedine ceste odrediti kako će ona izgledati. Naime, kad se utvrde kriteriji što, što, koji čine određenu cestu onda ministar prolazi kroz sve prometnice u Hrvatskoj i kaže ova cesta zbog i tih i tih razloga je lokalna. Ova je cesta iz tih razloga državna, ova je cesta iz tih i tih razloga, kriterija itd. jest autocesta. Prema tome, to je akt koji ne može prethoditi odluci o tome kako će izgledati prometna infrastruktura u Hrvatskoj. To su drugi akti, to su dugoročniji i srednjoročniji godišnji planovi hrvatske Vlade koji se temelje na glavnom strateškom dokumentu kojega treba donijeti Hrvatski sabor. Hrvatski sabor ga je donio kažem '99. godine i iz njega proizlaze svi drugi akti temeljem kojega je građeno u Republici Hrvatskoj. Ne možemo mi sada sve te akte staviti po strani koje je donio Sabor i donijela Vlada i sad ćemo buduću gradnju i održavanje, gradnju prometnica u Hrvatskoj temelji na tome kako će gospodin ministar odrediti da li će cesta primjerice prema Koprivnici, prema Bjelovaru biti autocesta u punom profilu će biti brza cesta. To je krivi pristup i zato ovaj zakon u tom dijelu nije dobar. Vlada bi ga trebala najmanje povući s njime ići u drugo čitanje. Nismo protiv gradnje i podržavamo da se grade prometnice, infrastruktura da se potiče građevinarstvo. Ali ovim prijedlogom zakona mislim da smo promašili metu i da će trebati vrlo brzo nakon ovoga intervenirati u zakonodavstvo jer ja ne znam kako će se pojedini, ishoditi građevinska dozvola temeljem ovog zakona, a ona mora biti jedino utemeljena na prostornim planovima. Druga replika poštovani zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačić u ovom dugačkom i širokom zakonu je nejasno zašto vršiti razvrstavanje u tijeku investicije, koji je smisao toga? Jer ako ste raspisali natječaj, ako ste raspisali natječaj za kredit pa pustite da, ako tako i tako taj koji je to raspisao treba isfinancirati do kraja neka se investicija završi, a onda kad se završi pa onda neka netko razvrstava kako god tko hoće. Međutim, ja mislim da je ovdje osnovni problem, samo što na žalost ova Vlada, a to je postala praksa uvijek sa nekakvim ovakvim kratkim prijedlozima zakona ispod žita forsira neke stvari. Vi znate da ona izmjena Zakona o cestama gdje dio županijskih cesta prelazi na jedinice lokalne samouprave i gdje bi onaj veliki dio sredstava koji se ubire prilikom registracije motornih vozila je još prošle godine u trećem mjesecu trebao postati prihod proračuna jedinica lokalne samouprave i u tome grmu leži zec. Samo što ovdje to nema nitko hrabrosti reći. I to je jedina istina zašto se donosi ovaj zakon. Lokalni izbori su blizu, Županijske uprave za ceste su počele određene investicije. Te ceste su pale u nadležnost većih gradova, dakle jedinica lokalne samouprave. Prošle godine su Županijske uprave za ceste trebale s tog osnova uplatiti po nekoliko milijuna kuna. Tu ima gradonačelnika i s jedne i s druge političke opcije, pa ćete vidjeti da je to i to je to. Jer nemate niti jednog projekta, a to zamjenik ministra može ovdje reći koji se financira sa državne razine gdje je temeljem nekakve odluke o razvrstavanju promijenjena kategorija te ceste. Ali na žalost kao i uvijek mi bježimo od činjenica, krećemo od nekakve lokal patriotske rasprave, optužujemo jedni druge zašto nismo napravili. Ali pitajte gradonačelnike u Hrvatskoj pa ćete vidjeti da ove godine praktički i zapravo prošle godine Županijskih uprava za ceste nisu dobile ni lipu. I sve one županijske ceste koje su postale gradske praktički se nisu mogle graditi upravo iz ovog razloga jer su i započele, ispričavam se samo još jednu rečenicu, započeli su iz Županijske uprave za ceste, a trebaju završiti gradovi. Imamo prijavljenu jednu povredu Poslovnika. Kolega Vinković, izvolite. to je praktično i obmanjivanje uvreda zastupnika od Županijske uprave za ceste Osječko-baranjske županije Grad Đakovo ima potpisan ugovor i plaćeno 2 milijuna i 900000 kuna. Članak, samo malo. Prijavili ste povredu Poslovnika članka 209. koji kaže: "Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži ili dobije riječ od predsjedatelja." Prijavili ste i povredu članka 213. koji kaže: "Zastupnik u raspravi u pravilu može govoriti najdulje 10 minuta itd." Kolega Vinkoviću, vi ste zloupotrijebili povredu Poslovnika. Time ste ili pokazali da ovo ne znate pročitati i shvatiti ili namjerno kršite Poslovnik zbog čega vam ja sada izričem opomenu i kažem vam da zloupotrebljavate palicu ispravka, odnosno povrede Poslovnika. Vi sad možete Odboru za Ustav Znači prihvaćate ovo što sam vam sad rekao, ovo tumačenje da zloupotrebljavate Poslovnik. Hvala vam lijepa. Na repliku gospodina Šukera odgovara Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker i vi i ja dobro znamo da se temeljem ovog Zakona ne može nastaviti izgradnjom prometnice u onom profilu kako to misli Vlada, odnosno resorno ministarstvo, odnosno javno poduzeće Hrvatske autoceste, odnosno Državne ceste. samim time što ćemo mi donijeti ovaj zakon ta će prometnica i dalje imati svoju građevinsku dozvolu onakvu kakvu joj je izdao nadležni županijski, odnosno gradski ured. Da bi ta prometnica umjesto autoceste postala državnom cestom trebat će ishoditi novi jaht za građenje, novu građevinsku dozvolu koja će morati biti temeljena na novim i izmijenjenim prostornim planovima u kojim planovima je ucrtana prometnica u profilu autoceste. To je jedan razlog. Druga stvar, zašto Vlada ovim zakonom ide na način da jer ovdje se prvenstveno radi o smanjivanju ranga autoceste u državnu cestu jel' to vi kao sjajan financijer dobro znate da Hrvatske ceste nemaju kreditni potencijal da bi mogli isfinancirati ovaj dio te prometnice koja će sada biti pretpostavljam državna cesta već taj kreditni potencijal jer je fond izvan proračuna će nastaviti Hrvatske autoceste. Dakle, posve pragmatičan razlog Hrvatske ceste su kreditno sposobne nastaviti gradnju, Državne ceste nisu pa onda bi ovaj zakon mogao doskočiti tom problemu kod financiranja izgradnje prometne infrastrukture u RH.

Kolega Bačić vi ste očito da kažem u struci što se tiče ovoga zakonskog prijedloga pa ste vrlo dobro neke stvari razmotrili. prekategorizacija cesta koja je potrebna da bi onda ministar donio odluku o ulaganju u izgradnju, o investiranju itd. će dovesti do toga da oni prostorni planovi koji su postojali i građevinske dozvole i sve ostalo da dođe u pitanje. ja se pitam, vi mislite da će to potrajati dok se to sve promjeni pa tek onda doći do gradnje. Međutim, s obzirom na način i oblike da kažem vladanja i način i oblike donošenja odluka u jednoj diktaturi ne proletarijata jer to je daleko, to je davno bilo, nego jednoga liberalizma, dakle mislim da će te odluke biti donesene isto preko koljena bez obzira što mi mislili da se mora provesti uredna procedura itd. Kad se pitate o tome koje će ceste to biti pa jasno je da s obzirom da ne postoji srednjoročni plan, nije donesen, 2013.-2016., nije donesen Godišnji plan za 2013., dakle isključivo odluka ovisi o mišljenju i o odluci ministra. Ništa drugo. Dakle, uzimam stvar u svoje ruke. Dakle, ministar uzima stvari i odlučuje o tome koje će ceste prekategorizirati i koje će se eventualno krenuti u gradnju, a s obzirom da kako kukaju da nema novaca jel' teško da će i to biti. Pelješki most o kojemu ste govorili također gdje je zapravo očito novci koji su možda i namijenjeni za Pelješki most, a bilo je predviđeno 280 milijuna kuna, … /Govornik se ne razumije./… je dato 400 i to iz zajma, pa vjerojatno je da je to preraspodijeljeno upravo upravo za te svrhe kako zapravo ono uporno tvrdoglavo odbijanje u početku mandata Koalicije o neizgradnji Pelješkog mosta je zapravo bila tada, i

pa sve da ovaj zakon stupi na snagu, što znam da će stupiti, i da ministar prekategorizira ceste to na terenu neće imati nikakvu učinkovitost. Zbog čega? Zbog toga što ako se bude nastavila gradnja, a ne izmjeni se građevinska dozvola građevinski inspektor tamo treba doći, zaustaviti takve radove jer se izvode mimo građevinske dozvole s jedne strane. S druge strane kada se mijenja projekt, kada se mijenja troškovnik onda treba ići u postupak javne nabave za utvrditi novog izvođača. Prema tome, taj novi izvođač treba raspisati natječaj sukladno Zakonu o javnoj nabavi pa izabrati novog izvođača koji će sada ići na izgradnju nove prometnice, to je sada potpuno nova prometnica ako se ona prekategorizira i umjesto autoceste bude građena brza cesta. I vi i ja imamo iskustva koliko je u RH puta javni natječaj poništen, uložena žalba, koliko treba Državnoj komisiji da bi po toj žalbi riješila. i vama sada jasno što i u kom kontekstu onda ovaj zakon koji se donosi po hitnom postupku je doista izlišan? Uvaženi kolega Bačić pitali ste se u svojoj raspravi kako će sada odjednom neka cesta postati državna, a bila je javna? Pitali ste se kako će postati cesta višeg reda cesta nižeg reda, kako ministar može poništiti sve što se dosada radilo, sve što je donijelo, sve što je lokalna zajednica napravila? Kako jedan čovjek može biti jači od svih ostalih? Vi izgleda niste pozorno slušali predsjednika Vlade gospodina Zorana Milanovića koji nam svaki puta ovdje u Saboru govori jedno te isto, a to je mi smo pobijedili, mi preuzimamo odgovornost na svoja leđa pa bilo to dobro ili loše i tako je i sa gradnjom cesta. Ali vjerojatno i preuzimaju odgovornost za to što do danas u godinu dana nisu u tom pogledu napravili ništa. Zahvaljujem. Poštovani kolega evo pozorno sam slušala vašu raspravu no međutim drago mi je da ste zabrinuti da li će se to sve izvršiti ili kako ali ovaj zakon mora ić u hitni postupak upravo da bi se riješili problemi koji postoje. Ja razumijem i vašu zabrinutost za Pelješki most, ali isto tako kao što su već neke kolege rekli pa se neću ponavljat treba voditi računa o ravnomjernom razvoju RH. Između ostalog Bilogorsko-podravski ipsilon je dokazao svoju opravdanost a da ne govorim pa na kraju krajeva i o cestama u Slavoniji, a kad govorite i o lokalnoj samoupravi, ja ne vjerujem da će se jedan načelnik, gradonačelnik i župan protiviti tome da dobije brzu cestu a za brzu cestu SDP govori već godinama, da neke autoceste nemaju opravdanja nego brza cesta. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovu repliku odgovara poštovani kolega Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegice ovaj zakon nikako nema smisla time što ide u hitnu proceduru. Jer rekao sam koji su razlozi da on ovakav kakav je sam po sebi neće moć ništa proizvesti ako se ne promijeni niz drugih dokumenata. Ja se s vama slažem iako to treba ostaviti na volju pojedinim načelnicima i gradonačelnicima da neće imati ništa protiv brze ceste umjesto autoceste, ali to zahtijeva proceduru, to zahtijeva javnu raspravu, to zahtijeva izmjene i dopune prostornih planova, bilo županijskih bilo planova prostornih planova jedinica lokalne samouprave a to treba vremena, o tome se radi, to sam ja vama rekao da hitnoća u donošenju ovog zakona ne znači ništa jer tek kad se promijene svi ti akti za koje ste vi rekli da lokalni načelnici neće imati ništa a ja to ne znam da li će imati što protiv, to ne znam, ne mogu ja sada to nagađati. Ali sve i da nemaju ništa protiv to će itekako potrajati a tek onda procedura nove nabave, itd., uvođenje novog izvođača u posao, to će trajati jako dugo. To sam vam rekao, a što se tiče Pelješkog mosta, pa upravo ovo ide za tim da Hrvatsku ravnomjerno razvijemo. Bez Pelješkog mosta krajnji jug Hrvatske ne da neće biti ravnomjerno razvijen u odnosu na ostale dijelove Hrvatske, on će biti zapušten, zaboravljen, ja samo znam kakve će probleme u životu građana krajnjeg juga Dubrovačko-neretvanske županije predstavljati činjenica da od 1. Srpnja postajemo članica EU. Ono što će biti dar svima građanima Hrvatske koji žive sjevernije od Neuma bit će noćna mora često puta za one građene koji žive južno od Neuma. I zato je taj most nužan da bi omogućio ravnomjerniji razvoj Hrvatske. A ja se zalažem i za Podravski ipsilon itekako a to o tome da li će on biti u punom profilu ili će državna cesta, ja se ipak zalažem da on bude u punom profilu autoceste. laburisti - Stranka rada)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Bačiću, rekli ste u jednom trenutku da ovim zakonom praktički jedan čovjek preuzima na sebe mogućnosti da odlučuje. Otvorili ste mi s tim dva pitanja. Jedno je da u zadnje vrijeme ostvari otkad je ova vlast na vlasti ova Vlada otkad funkcionira, da sve češće imamo slučajeve da se ovlasti sa Sabora preuzimaju na Vladu, pa na jednog čovjeka, pa očito stvara se dojam da je ekskluziva, napamet je isključivo njihova, nema se povjerenje u sve ostale, ni zastupnike, ni građane. Svi ostali očito nemaju pravo ni razmišljat a kamoli nešto pametno sugerirat jer to je čim nije iz tog okruženja već je upitno da li je uopće pametno. Slična situacija se desila ono što je mene zabolilo prije otprilike godinu dana kada je bila rasprava oko podjele Hrvatskih željeznica da isto sa Sabora prenošena ingerencija na Vladu ne vidim zašto ali eto slično se predviđaju u budućnosti sa Zakonom o investicijama mada ne vidim opet ni razlog o tome. Ali otvorili ste još jedan novi pogled na ovu temu. ono što kaže struka se uopće ne uvažava, da stvarno razvrstavanje cesta, promjenom u razvrstavanju cesta se otvaraju mnogo novih problema i tehničke naravi i sa pravne naravi ali to se sve skupa gura u stranu, stvara se, imam dojam da se namjerno stvara anarhija, nerad, nered u tom dijelu, pa onda možemo u tom neredu, u toj cijeloj anarhiji možemo odraditi kako nama odgovara, što nama paše a nije zanemarivo ni onaj detalj koji je gospodin Šuker rekao da dolaze lokalni izbori pa se može i to u tu kategoriju svrstat. Hvala. Čut ćemo sada i odgovor na repliku poštovanog Branka Bačića.

građenja i održavanja javnih cesta u Rh i u tom srednjoročnom programu koji upravo sad je trebao biti donošen već za 2013., utvrditi da će sada nove prometnice prometnice u Hrvatskoj biti te, te i te i izmijeniti onaj program koji je donesen 2009. Godine i onda kroz godišnji program realizirati upravo tu cestu za koju Vlada s pravom jer ju je to Sabor i ovlastio odlučit da neka prometnica nema potrebe biti više autocesta nego da će sada biti brza cesta ili državna cesta, ne znam u koju u koju će kategoriju javnih cesta sada Vlada pojedini pravac u RH prekategorizirat. Dakle, Vlada to ima, s ovim zakonom ništa neće postići, vjerujte ništa. I kada utvrdi da to više nije autocesta, da je to sada državna autocesta, posao preuzimaju državne ceste, hrvatske ceste koje su i sposobne i administrativno i kapacitirane u svakom smislu da taj posao odrade do kraja. Ja ne vidim doista što je ovaj zakonom, što će ovaj zakon donijeti i što će on promijeniti kad kažem, ja sam to i u svom izlaganju rekao sve ono što će trebati napraviti da se pojedina cesta prekategorizira će morat proći proceduru koja je predviđena drugim zakonima. ne mogu vjerovati da ste upravo vi izrekli da ovih 400 milijuna kuna koje su došle kao pomoć županijama od nadležnog ministarstva da se poboljša stanje na županijskim cestama da će to biti nekakav predizborni trik gdje će netko dobiti jeftine političke poene. Pa vi znate mislim da je jedno 13 župana upravo iz HDZ-a i da smo mi razvijali infrastrukturu što se tiče autocesta da smo totalno zapostavili županijske ceste. I ne 400 milijuna kuna, nego 4 milijarde kuna da se moglo dati kao pomoć županijama, a one poslije da to raspodijele na svojim područjima ne bi bilo dosta. I to vi jako dobro znate. A što se tiče nekakvih jeftinih političkih poena sjetite se koliko se je gradilišta otvaralo po jedanput, dvaput, tri puta radovi pa i spomenuti Pelješki most toliko puta, kod mene u Zagorju brza cesta prema Mariji Bistrici dva puta su svečano otvarani radovi da uopće projektna dokumentacija nije bila gotova i da niti u proračunu niti ministarstva niti hrvatskih cesta nisu bila osigurana sredstva. Prema tome ovo možda nije baš najsretnije da spominjemo, nije novac koji je trebao biti za Pelješki most uzet i dati županijskim upravama za ceste da se pomogne izgradnja infrastrukture jer to je pomoć lokalnoj zajednici. s obzirom da je ovo omjer gdje se svi slažemo između financiranja lokalne i državne uprave nije dobar upravo takve pomoći su jedini način da lokalna samouprava što se tiče cestogradnje i poboljšavanja infrastrukture na neki način opstane. Hvala lijepa. I na ovu repliku odgovorit će poštovani zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Kolar, niste me dobro slušali. Dakle ja nisam protiv da je Vlada 400 milijuna kuna proslijedila ŽUC-u sačuvaj Bože. Dobro je da su ŽUC diljem Hrvatske mogle ulagati u županijske ceste dijelom i u lokalne ceste. Ali sam protiv da Vlada u isto vrijeme govori kako nema novaca, kako Hrvatske ceste nemaju novaca za Pelješki most i odustaje od gradnje Pelješkog mosta, a u isto vrijeme te iste Hrvatske ceste zadužuju se za 400 milijuna kuna ne bi li ta sredstva proslijedili ŽUC-u. tu nešto tu nešto ne štima. Dakle Hrvatske ceste su ako su uzele kredit da bi ulagale na tuđoj imovini na imovini ŽUC-a onda su još i kudikamo ispravnije i na zakonit način mogle ulagati na vlastitoj imovini kao što je Pelješki most. A županijama je Vlada mogla dostaviti 400 milijuna kuna, pa onda naši župani mogu svatko u svom dijelu koliko dobije od tih 400 milijuna kuna, moja je županija primjerice dobila 20 milijuna kuna, ti župani i ravnatelji županijskih uprava za ceste kada im Vlada tih 400 milijuna kuna proslijedi valjda znaju s njima raspolgati, ne treba im tutor u vidu državnih cesta koji će onda pratiti, nadzirati da li te županijske uprave za ceste sredstva koriste upravo za projekte koji su sami uz put budi rečeno nominirali državnim cestama. Prema tome uredu je da su sredstva išla županijskim upravama, trebalo ih je proslijediti direktno županijskim upravama a ne jedno javno poduzeće koje kao nema novaca za gradnju Pelješkog mosta i još dodatno zaduživati 400 milijuna kuna da bi oni to proslijedili ŽUC-u. to sam rekao. dobro je da su novci išli u županije, trebali su ići direktno županijama a ne preko jednog javnog poduzeća koje nema novaca za gradnju Pelješkog mosta, a ima novaca za zadužiti se u iznosu od 400 milijuna Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa naime, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o cestama ne govori previše u ovom svom izmijenjenom članku 97.a. Bolje bi bilo da je i članak 97.b u kojem bi točno bilo nabrojano kojih to 12 cesta u RH kao zaustavljeni projekti budu sada preimenovani u viši ili niži rang. Tako bi znali na čega se odnosi ova promjena zakona i mislim da je to isto moglo biti definirano. Osim toga što je gospodin Borić nabrojao određene dionice nismo čuli od zamjenika ministra na čega se sve odnosi ovo. Iz konteksta smo mogli zaključiti da je to jedna od tih cesta je i Podravsko-bilogorski ipsilon o kojem se govori i o tome da li ima svrhu i opravdanost. Naime tri županije Virovitičko-podravska, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka u političkom razmišljanju i društvenim potrebama i prometnim i gospodarskom značaju uz sudjelovanje gospodarskih komora donijeli su odluku i zaključak koji su proslijedili Vladi RH kako bi se krenulo u planiranje i projektiranje ali i u uvrštavanje u Strategiju razvoja cestovne infrastrukture RH sa Podravsko-bilogorskim ipsilonom. I tada kada se je idejno rješenje, a i odluka donijela o takvom nastupu i pokretanju tog projekta zasigurno su bila osigurana i sredstva. Danas kada vidimo da je gospodarstvo RH, a i zbog toga što su zaustavljeni projekti i u cestovnoj infrastrukturi došlo do kolapsa, kada vidimo da i ovim zakonom se sada želi otkloniti veći poremećaja u gospodarstvu koji su već ogromni i preteški možemo samo reći da je i kasno donositi i ovaj jedan članak kako bi se pomoglo hrvatskom gospodarstvu jer i u proračunu izvanproračunskih korisnika Hrvatskih cesta i Hrvatskih autocesta nema pozicije iz koje će se financirati ovo o čemu se želi govoriti. Želim naglasiti i to da povike o tome da nije osim lopate i betona koji je stavljen ispod šatora učinjen nijedan korak na Podravsko-bilogorskom ipsilonu apsolutno ne stoje. I ponovit ću ono što sam i u replikama govorio. Opravdanost za izgradnju je 12000 vozila mjereno po Institutu prometa, graditeljstva Republike Hrvatske u Virovitici na podravskoj magistrali, U prosjeku protočnost na toj brzoj cesti koja bi bila do Terezinog polja, a u kasnijim razgovorima i Mađari projektiraju od Kapušvara da se spoje na tu autocestu kako bi se moglo prije doći do Budimpešte. značajan pravac za turiste koji žele ići do Jadrana ali možda i do istarskoga primorja jednako tako je bitan pomak u gospodarstvu. Manjak u proračunu ili gubitak od 1,8 milijardi na ovom projektu samo koji govori o … ipsilonu proizlazi iz kamata na neplaćanje, zaustavljanja radova, penala koji proizlaze iz ugovora ili raskida ugovora. Ne znam kako se može govoriti danas o postojanju novaca za nastavak gradnje kada je angažirana i zaštitarska tvrtka koja osigurava gradilište na tom prostoru. Osobnim obilaskom došao sam do zaključaka da nijedna od izjava ni ministara ni kolega ili kolegica zastupnika nisu točne, sagrađeno je 11,6 km trase na prostoru prema Bjelovaru, 11 objekata koji se tiču nadvožnjaka ili mostova, sagrađen je najznačajniji objekt nadvožnjaka na magistrali magistrali prema Vrbovcu koji će voditi prema Koprivnici. Vjerujem da sve ovo što govorim danas je jasno na terenu se može provjeriti, postoje slike koje smo dostavili Ministarstvu kako bi ih razuvjerili. Vjerojatno su se tada i probudili, vjerojatno su tada došli do spoznaja da je stvarno nešto rađeno, da je rađeno dovoljno dobro i da se moglo do Bjelovara doći već prije ovih izbora. I ja bih pozdravio, da je nastavljeno ovih godinu dana raditi ja bih bio sretan i pljeskao bih stvarno ministru koji bi otvorio dionicu od Vrbovca do Bjelovara pred ove izbore. To bi bilo pravi predizborni adut. Ovakvim izmjenama zakona koje su stvarno predizborno mazanje očiju ne mogu reći da sam zadovoljan iako može biti da će on osigurati da se nastavi gradnja, ali ne vidim otkuda financijska sredstva. I zašto ponovo pretvaramo nešto što nema potrebe jer autocesta se može završiti i na način da se da u koncesiju. Ja sam čak i predlagao mogućnost zašto Fond hrvatskih branitelja koji u svom portfelju ima dionice Hrvatskog telekoma ne bi prodao Telekomu dionice u vrijednosti milijardu i 800 milijuna kuna i bio koncesionar na toj dionici autoceste i ubirao 25 godina cestarinu od te autoceste. Zašto to ne bi učinili, zašto bi nekom drugom ponudili, a ima zainteresiranih koliko sam čuo onih koji imaju novaca i mogućnosti zaduženja jeftinih europskih sredstava u izgradnji svih pravaca u Republici Hrvatskoj u koncesiju. Zašto pripremamo monetarizaciju autocesta kad imamo što graditi u koncesiju. Dajmo izgradnju u koncesije, a ono što imamo izgrađeno neka bude nacionalno, neka bude hrvatsko. Mislim da ovim načinom trebamo razmišljati i dalje i ja ću reći samo jednu stvar još, da ovo nije jedina nada da će ovaj projekt biti doživljen i preživljen i da će on proživjeti. On mora proživjeti jer ne može se od njega odstupiti, jednako tako kao što se ne može odstupiti ni od onoga što je zacrtano u cestovnoj infrastrukturi Republike Hrvatske, a to je podravska brza cesta Ormoš-Ilok. Za nju su napravljene određene dionice, obilaznica oko Varaždina, napravljena je obilaznica … Osijeka, napravljena je i građevinska dozvola za obilaznicu oko Virovitice. Nadamo se da će se ti segmenti kroz određeno vrijeme ako vidimo u srednjoročnom planu osigurana sredstva i popuniti pa ćemo tako imati brzu podravsku cestu. Sjetit ćemo se dana kada je Domovinski rat bio u najtežim trenucima, da jedini protok podravskom starom magistralom je bio prema našem istoku kad je bio autoput zatvoren. I stoga prije svega, značaj daljnjih radova na tim prometnicama ima izuzetnu važnost za Republiku Hrvatsku s obzirom da smo 152 km kao grad Virovitica udaljeni od Zagreba, da smo ostvarili i … zone u koje trebaju doći investitori. Ja bih želio reći i ponoviti da stvarno podravsko-bilogorski ipsilon bi se trebao staviti u kategoriju strateških investicija i znači investitore ako nema u državnom proračunu novaca krenuti sutra odmah sa svim kapacitetima radit na njemu kako bi bio u godini dana i završen, kako bi se taj dio Podravine, Bilogore i Slavonije spojio sa Zagrebom na sat vremena, kako bi Bjelovar bio na pola sata, Koprivnica također na pola sata i kako bi se tako pomoglo gospodarstvu i investitorima koji žele doći u te prostore gdje imaju osigurane industrijske zone opremljene svom infrastrukturom. Vjerujem da ovim člankom zakona nećemo postići ništa, samo bacamo prašinu opet u oči i protivimo se onim međunarodnim standardima kako je kolega Šuker rekao da se ne može tako prebacivati obaveze, sa jednoga na drugo kako smo si mi zamislili. O tome će se vjerojatno raspitati i međunarodni računovodstveni standardi pa ćemo vidjeti o čemu je tu riječ. reći da je nužnost i potreba nastavka izgradnje da li autoceste ili brze ceste, ja znam da bi brza cesta bila prilagodljiva građanima zbog toga što ne plaćaju naknadu, ali bi u ovim trenucima kada nema u proračunu Republike Hrvatske novaca, kada nema osiguranih novaca ni u HAC-u ni Hrvatskim cestama, ne znam otkud želimo to graditi. Jedino dati u koncesiju onima koji imaju novaca i mogućnosti da izgrade, a rekao sam i jednu od mogućnosti ili drugu. Postoji ono što se zove koncesija na izgradnju i uživanje 25 ili 23 ili 28 ovisi koliko godina je potrebno kako bi se realiziralo. Broj vozila na tim, na Podravskoj magistrali sigurno opravdava da da bi mogla se financirati u koncesiji ova cesta. Vjerujem tako i svih drugih projekata koji su Republici Hrvatskoj potrebiti. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vam. Imamo prijavljen čitav niz replika. Prvu će iznijeti poštovani zastupnik Vedran Babić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega, izuzetno mi je drago da se obojica očito zalažemo za istu stvar. Ja sam upozoravao u svojoj raspravi na sporan ugovor iz 2009. godine, a ne na ove objekte o čemu vi govorite. Ja vas samo hoću podsjetiti na jedno i volio bih da mi objasnite. Uporno govorite da se brza cesta odnosno ili autoput gradi. Ali zašto 7, 8 godina kad krenete iz Virovitice a ne idete u Grubišno Polje dolazite na autoput odnosno brzu cestu u Vrbovcu. Problem je u dinamici, u ozbiljnosti pristupa poslu. Vjerujem da nećemo dovesti u spor taj ugovor potpisan iz 2009. i da ćemo napokon vidjeti cestu, a ne razbacane objekte po njivama. Evo hvala lijepo. Na repliku odgovara uvaženi Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa naime kolega morat ćete malo uzeti knjige i naučiti što se prvo radi i kako se gradi. Od ideje ja sam rekao kako je došlo do ideje iz potrebe gospodarske i društvene, došlo je do ideje. Ideja je pretvorena u idejni projekt. Iz idejnog projekta se moralo ići u ishođenje određenih dozvola i lokacijske i građevinske i dobiti ono što se zove Studija utjecaja na okoliš koja je najduže od Bjelovara do Virovitice tri godine traje. I kada se je to sve prikupilo dokumentacija išlo se u osiguravanje sredstava i u početak radova. Da bi se počeli radovi nužno je napraviti strateške objekte na toj dionici skinuti humusni sloj i navesti onaj vozni trak kako se zove. Ali to niste vi zaključili. Ovo do Bjelovara godinu dana čeka da se radi. Zbog čega zaustavljeni su radovi? Nema novaca.

govorili ste o značaju Podravsko-bilogorskog ipsilona za naše tri županije Koprivničko-križevačku, Bjelovarsku i Virovitičku i tu nesporno je da je to nemjerljiv značaj prometne povezanosti koji bi doprinio evo čestitam na postignućima koji ste i ovim okolnostima učinili u Virovitičko-podravskoj, ali zasigurno jedna dobra prometna povezanost bi dodatno unaprijedila. Ali drago mi je isto tako da ste rekli i govorili o dijelu o izgrađenosti ovih objekata. Vrlo jasno ste govorili o objektima koliko na bjelovarskom kraku, koliko na koprivničkom i taj podatak demantira sve one koji govore samo o jednim tačkama, o jednom ili dva janjca. Mislim da to dovoljno govori samo za sebe. Ali postoji ono ali na što smo mi upozoravali kada je ministar prometa gospodin Hajdaš Dončić poslao dopis županu u Koprivničko-križevačkom gdje kaže da se prekidaju radovi. To govori o onoj zbunjenosti u pristupu ovoj problematici. Mi naravno smo govorili, dakle i u onom dijelu od projekta, od nabave o čemu je govorio kolega Bačić i naravno i o inspekcijskom nadzoru koji može dodatno komplicirati. I uz ovaj momenat ključni o kom ste vi govorili financijski dakle gdje nema sredstava. Dakle, ja držim da je trebalo nastaviti na onom dijelu gdje je bilo, gdje su učinjeni određeni značajni koraci i gdje su učinjeni značajni koraci na tim temeljima. I naravno da zasigurno bi već i do sada imali još značajnijih pomaka. Ovako sad se ide sa ovim zakonom koji ne vidim da će nešto značajno doprinijeti. Na repliku odgovara zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Pa evo kolega Milinkoviću, jasno je da su prekidom radova kao što je i poslana obavijest izvođači radova koji su izabrali stavljeni na led. Njima se nije plaćalo, radovi su obustavljeni, oni su zapali u teškoće i krizu. Naravno da su podigli tužbe i od tuda 1,8 milijuna kuna dubioze. Milijarde kuna dubioze na tom projektu, osiguravanje cijelu godinu gradilišta od strane zaštitarske tvrtke jer sam tamo našao zaštitare koji čuvaju da ne bi se razvukle betonske mreže, stupovi, šta ja znam strojevi itd. Sve to govori o tome, ja bih rekao da je to jedini projekt, nego na svim projektima u Hrvatskoj. 12 projekata u cestovnoj infrastrukturi je zaustavljeno, ali ne samo u cestovnoj infrastrukturi. Zaustavljeni su projekti i u navodnjavanju. Isto tako su izvođači radova odbačeni, stavljeni u šturc. I sada što se događa? U ovom se skriva mogućnost da ministar sam odabire nove bez natječaja i da ih uvede u posao da nastave raditi. Nadam se da to neće biti Koningove firme. Sada će replicirati kolega Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Đakiću, kad bi sad pogledali listu tvrtki koje su u postupku predstečajne nagodbe onda bi vidjeli koliko je tu građevinskih giganta iz Hrvatske. Svi oni koji su do jučer gradili ceste sad su na žalost u situaciji u kakvoj jesu. Možemo mi Bilogorski ipsilon, podravski preslikati na autocestu Zagreb – Sisak, cesta gdje je raspisan natječaj, gdje su osigurana sredstva. Međutim, radovi su iz 5 brzine prebačeni tamo negdje između rikverca i prve brzine malo naprijed, malo natrag ili spojena cesta prema Domovinskom mostu koju financira Hrvatske ceste. Isto tako malo rikverc, malo natrag. Međutim, najveći smijeh mi izaziva kad vidim ovdje kategorizaciju i razvrstavanje cesta. Znate imate uz zračnu luku jedno naselje, gradsku četvrt kako god hoćete koja se zove Pleso i tamo sa goričkom obilaznicom je predviđen spoj tog naselja ili gradske četvrti sa tom obilaznicom, gdje bi danas sutra potencijalni putnici ili namjernici mogli doći do Velike Gorice. Međutim, tih 100 metara vam izgleda da u pojedinim trenucima ne znate da li vam treba ronilačko odijelo ili ribarske čizme da bi došli na tu autocestu. Sad se postavlja pitanje kome je u interesu ako se napravila obilaznica da se ne napravi 100 metara spojene ceste. A isto tako kad će i sve jedinice lokalne samouprave doći u istu poziciju da njihove ceste koje su uništene prilikom izgradnje Hrvatskih cesta ili Hrvatskih autocesta da im te iste Hrvatske ceste i Hrvatske autoceste obnove te uništene ceste jer te lokalne ceste u najvećem dijelu nisu predviđene da po njima voze kamioni od 40 ili 50 To nažalost pada na teret ne samo porezni nego i na standard građana pojedinih gradova, međutim s ovim izmjenama zakona ponavljam ponovno se provlače neke stvari ispod žita koje naprosto nisu dobre. Pa evo kolega Šuker točno ste identificirali da predstečajni i stečajni postupci najviše u gospodarskim subjektima koji se bave građevinarstvom i koji su radili na cestovnoj infrastrukturi ne samo u ovih 12 projekata nego i u drugima koji su zaustavljeni. Iz njih proizlazi i 10 tisuća nezaposlenih više na Zavodu za zapošljavanje, iz njih proizlazi i sav drugi gospodarski teret koji je snašao domovinu Hrvatsku zbog toga što nema ni transporta, ni onih koji imaju prijevozničke tvrtke, nema svih onih ni prodaje materijala. Sve se to jedno s drugim veže, zaustavljen je cijeli niz u gospodarstvu. ono što želim naglasiti da godina dana izgubljena je sigurno preveliki kaos u gospodarskom napretku napravljen jer ne može se više zavrtjeti zavrtjeti s onim firmama koje jesu, ne može se postići više s onima koji su uništeni, ne može se s onima koji su u stečaju sklopiti ugovor. I tako redom. Ne znam da li pouka iz prošlosti kada su govorili da je tunel sv. Rok napravljen da bi pokojni predsjednik Tuđman i njegova obitelj sadili šampinjone pa kasnije zaustavljen projekt gradnje autoceste dvije godine i onda smo došli opet pameti idemo nastaviti gradnju. Zar se ovaj puta dogodilo ponovno isto da se godinu dana sve zaustavi? To je samo pitanje svih pitanja zašto se nije nastavilo punim intenzitetom raditi kako bi kapaciteti bili zaposleni kako bi sačuvali radna mjesta. **Stazić, Nenad (SDP)** Za repliku se prijavio i poštovani kolega Zoran Vinković. Uvaženi kolega Đakić pitanje monetizacije fiskalizacije autocesta, odnosno davanje u koncesiju to bih ja mogao slikovito ovako objasniti kao kad majmun sjedi na grani i uzme pilu i odreže tu granu na kojoj sjedi. Hrvatska država i hrvatske Vlade su često puta bili ta majmuni na grani koji su rezali tu granu na kojoj sjede i praktično doveli Hrvatsku u veliku ovisnost. Ja se slažem potpuno, mi možemo dati u koncesiju nešto što nije izgrađeno, uzeti i naplatiti koncesiju i dati investitorima koji žele doći u Hrvatsku napravite umjesto Podravske magistrale autocestu jer je ta autocesta kroz Podravinu neophodna. To nije niti brza cesta, to je cesta straha i užasa. I Bilogorski-bjelovarski, podravski ipsilon nazovimo ga kako hoćemo, sjetimo se onih ranih '90-ih što je taj prometni pravac značio za Hrvatsku. Danas čujemo da se postavlja i pitanje opravdanosti, izrade studije opravdanosti za Pelješki most. Pa jel' nekom u ovoj Hrvatskoj u ovoj sabornici nije jasno da je taj Pelješki most neophodan? Pitanje je na koji ćemo ga način graditi, koliko će on koštati, kakav će projekt izgledati, ali potpisani su određeni ugovori. Pa to je slično kao da se sad pitamo u ovom Hrvatskom saboru ajmo napraviti studiju opravdanosti uvođenja dvojezičnosti u Vukovaru. Ma ćirilici nije mjesto tamo! Vukovar je hrvatski grad i to je definitivno, ne treba studija. (SDP)** Definitivno je i to da je vrijeme isteklo. Na repliku odgovara Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa kolega Vinkoviću slažem se s vama da jedina žila kucavica u to vrijeme kada je autocesta bila zatvorena i okupirana, kada je zapadna Slavonija bila presječena ostala je samo Podravska magistrala kao jedini put do Vukovara, kao jedini put do Vinkovaca, kao jedini put do Osijeka. Jedini put koji je, ili preko Mađarske ići. Taj put je stvarno podnio sav teret Domovinskog rata i sad je nužnost i potreba da se sagradi i ova brza cesta kao što je u strategiji i planirana Ormoš-Ilok. Segmenti kao što sam rekao su napravljeni, no međutim dalje se stalo s time. Nadam se da će se nastaviti i dalje raditi bez obzira na naše boje, na razlike u našem planiranju, bez obzira na sve ovo potrebe su stvarno da se cestovna infrastruktura gradi kako bi gospodarstvo napredovalo. I nema alternative, ako nećemo investirati nećemo postići ni zapošljavanje, nećemo postići ni napredak u gospodarstvu, nećemo postići ni povećanje BDP-a. Ovo što se godinu dana događalo samo zbog toga što je netko započeo, a netko trebao dovršiti pa da ste dovršili mi bi došli i pljeskali bi i čestitali bi na uspjehu koji bi se dogodio. To apsolutno nije sporno. Sporno je zašto smo godinu dana izgubili i vrijeme i novce.

dvije verzije koncesioniranja i moram reći da u ime kluba Hrvatskih laburista da smo izričito protiv davati u koncesiju ono što je već izgrađeno. Ovaj drugi model koji ste spomenuli davat u koncesije, izgradnju ceste to apsolutno podržavam, nek uđe tko ima kapitala, dapače nemamo ništa protiv ali davat u koncesiju ono što smo mi već investirali, izgradili, to apsolutno vjerujem da je stvar ne samo hrvatskih laburista nego i većine građana ove države da smo protiv toga. Spomenuli ste i strateške, da bi u strateške investicije trebalo uvrstiti podravski Dapače nemam ništa protiv ali isto tako mislim da bi i prometno povezivanje Sisačko-moslavačke županije također trebalo naći mjesta u tome. Činjenica je da je riječ recimo Sisak je u bivšoj državi bio jedan od vodećih industrijskih centara. Danas je to grad aveti, grad u kojem gotovo ništa ne radi, grad koji je zaboravljen nažalost bio i od vaše Vlade, zaboravljen i od ove Vlade i to je stvarno strašno što se tamo dešava. Da bi se stvorili uvjeti da netko uopće donese odluku, da razmatra uopće odluku o investiranju u Sisku isto tako treba napraviti tu prometnu infrastrukturu da se poveže da mu se omogući da taj grad i tu županiju digne malo iz mrtvih. Hvala. evo kolega Novak, drago mi je čuti da ste protiv toga da se monetizacijom autocesta izgrađenih da u koncesiju nekom drugom upravljanju na našim vrijednostima koje smo stvorili. Nadam se da svi razumiju da je nužnost u ovoj izgradnji ovih 12 projekta za koje ne vidimo tu da ih je 12, ali evo čuli smo od kolege Borića ne znam iz kojih izvora ih je dobio, da je 12 projekata koji su zaustavljeni, da će biti pokrenuti. Ne znamo samo bi htjeli čuti od našega zamjenika ministra kojim načinom, da li koncesijom u izgradnji, da li novim zaduživanjem, pod kojim uvjetima, uz kakvu kamatu. To su pitanja koja želimo i koja su mogla biti u ovom zakonu definirana. Da ovo ćemo dat te projekte u koncesiju, ove ćemo financirati iz kredita i glavni će biti u tome ili HAC kao dosadašnji investitor ili Hrvatske ceste kao naredni investitor. To bi bilo dobro razrađeno u ovom zakonu i to bi nam sigurno dalo jednu jasnoću. Za svaki smo novi pothvat koji ćete učiniti, samo nastaviti raditi, graditi, zapošljavati domaću infrastrukturu, domaću građevinsku operativu kako bi na našoj domaćoj infrastrukturi mogli i dalje graditi i izgrađivati gospodarstvo, zapošljavati ove nezaposlene jer stvarno ode sve

možda ste mislili na započete objekte. Ja kažem da započete objekte morate završiti jer ako ih ne završimo, svi su ovdje istakli u svojim raspravama, da će investitor snositi enormnu štetu tužbama i svemu ostalom što se tiče. Kad se tiče autocesta. Mi smo odavno u Europi. Imamo europske autoceste, europske tunele, ali dame i gospodo ono što boli ja mislim svakog ovdje od nas. Mi moramo jednostavno moramo izmaći načina i rješenja da hrvatski Dubrovnik spojimo sa ostatkom Hrvatske. Mislim da je to zadaća i ove vlade i svih nas ovdje i dakako spojiti Koprivnicu, Križevce, Viroviticu, Slatinu, Ilok, Vukovar, Požegu, Sisak sa postojećim autocestama, a da li će biti brza cesta, polu autocesta, autocesta, pa struka će to reći. Znam da do Siska je autocesta, ali struka će reći. Hvala lijepo. I oprostite koncesija da, ali ne direktnom pogodbom. Ja sam za koncesiju. Hvala. I posljednji odgovor na posljednju repliku. Uvaženi Josip Đakić. **Đakić,

ne plaćanje, zatezne kamate, tužbe, angažiranje zaštitara kako bi čuvali gradilišta i strojeve na njima, to je nepopravljiva šteta. Ona se dogodila u ovih godinu dana od kada su poslane obavijesti o obustavljanju radova i stoga apeliramo da se više ne ponavlja bez obzira kako se vlasti mijenjaju i koje dolaze, ako je nešto započeto treba inzistirati da se nastavi i razviti modele i sredstva kako bi se završilo. Najljepše bi bilo danas da raspravljamo da je ta cesta, da je taj dio gotov, da je gotov i Pelješki most, već da su stupovi možda u moru, da na godinu već budu i da završni sloj da ide, al evo nažalost nije. Da su i sve druge dionice koje su trebale biti izgrađene pri završetku, to bi sigurno spasilo deset tisuća građevinara, ostali bi u funkciji, to bi spasilo sigurno 20-tak građevinskih tvrtki koje su danas u stečaju ili u predstojećem postupku i pitanje kako će završiti. S ovim možemo reći da stvarno smo nanijeli štetu hrvatskom gospodarstvu sa obustavljanjem radova, nesnalaženjem modela kako nastaviti gradnju i financirati gradnju i pozdraviti ono što je dobro i što je u strategiji razvoja cestovne infrastrukture definirano. Sada je došlo vrijeme da čujemo pojedinačnu raspravu kolege Zorana Vinkovića. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja ne znam da ne ponavljam što smo čuli već u ovoj raspravi, ja ne znam da li znate za podatak da u Hrvatskoj gotovo 5,8 milijardi eura čeka na dakle na, investitori žele investirati u Hrvatsku, tih 5,8 milijardi eura čeka na investiciju. Iz svega dakle ovih godinu dana je započeto 278 milijuna eura. I tek 6 od 58 projekta stranih investicija u RH. S druge strane propadaju određene tvrtke koje su za vrijeme ovih ili onih vlada i radile i gradile autoceste, a jedan od vlasnika tih tvrtki najavljuje i kaže da je javna nabava glumatanje i da to treba promijeniti. Na osnovu tih izjava, ne radi se tu baš o malim miševima nego mačkama koji kolo vode, ja mogu reći obzirom da sam da sam dugi niz godina gradonačelnik, a to ću biti i nakon ovih izbora bez obzira tko se tamo prijavio, a dolazi dakle ovo uopće ne smatram jednim nekim predizbornim govorom nego želim jednostavno ukazati na činjenicu da se teško iz Zagreba ili sa jadranskih otoka gdje i tamo nisu ceste posebno ove državne u izuzetno dobrom stanju, da se vrlo slabo vidi Slavonija i da je ona često u magli. Pa evo obzirom da je ovdje i zamjenik ministra gospodin Antešić želim evo samo ukazati na nekoliko državnih cesta, dakle ne županijskih ne lokalnih nego državnih cesta, a da ih netko ode snimiti i vidi u kakvom su stanju te ceste ja vjerujem da bi svi oni u Vladi RH predsjednik Republike, svi državni dužnosnici, svi zastupnici bi se posramili radi tog naziva državne ceste. Jedna od njih je Đakovo-Ruševo-Pleternca-Požega D38, zatim D46 Đakovo-Vinkovci-Tovarnik, dakle ne spajaju se tu dva mjesna odbora nego se spajaju dva velika slavonska grada. Tu je državna cesta D515 Đakovo-Našice i u jednom dijelu čak i D7 Đakovo-Osijek bez obzira na izgrađenu autocestu Slavoniku. Ja moram reći da se prilikom izgradnje te autoceste i od Đakovo-Osijek i Đakovo do onog izlaska do velike autoceste nekad zvanu bratstva i jedinstva, iako je sada nastavak ovih nekoliko 300m prema graničnom prijelazu ali ništa da da tako kažem glasno i sa jako malo građevinske operative, ja moram reći da su se mnoge jedinice lokalne samouprave upravo u interesu izgradnje te autoceste i tih autocesta i oslobađale tu investiciju od komunalnih doprinosa i pomogle na određeni način državi ne sa 2 milijuna kuna, ne sa 400 milijuna kuna nego i puno više milijuna kuna pa čak taj komunalni doprinos kroz čitavu Slavoniju i Baranju gotovo izlazi milijardu i pol kuna. A evo od ovih najavljenih 400 milijuna kuna pomoći ŽUC-u posebno je draženo vidjeti kako je raspoređeno tih 35 milijuna kuna u ovoj prvoj. Dakle Istarska županija dobila kao najbogatija regija, nemam ništa protiv, 3,7 milijuna kuna, Krapinska 4 milijuna kuna, tamo je SDP, Sisačko-moslavačka 2 milijuna kuna, Varaždinska 3,3 milijuna kuna, gdje je HNS, Koprivnička ne znam zašto, vjerojatno Mršić nema vremena toliko lobirati budući je u Podravci 0,8, Međimurska 3, dakle to su tamo gdje je SDP. evo gdje je HDZ Zadarska nula kuna, nema Kalmete pa nema ni kuna za Zadar i Zadarsku županiju. Karlovačka 0,8 milijuna kuna, Osječko-baranjska 800 tisuća kuna, tamo je HDSSB i ostat će još dugo na vlasti. isto tako ćemo sada nakon ovih lokalnih izbora osvojiti čitavu Slavoniju, Brodska je dobila 800 tisuća itd. Dakle vidljiv je tu nesrazmjer i način i već ako se po jutru dan poznaje, vidljivo je kako će se rasporediti tih 400 milijuna kuna. Onaj tko je bliže vlasti taj će dobiti i više sredstava i podijelit će se ne na osnovu potreba i nekog regionalnog razvoja nego na osnovu prije svega ja bih rekao i stranačke podobnosti. Protiv smo davanja smo davanja izgrađenih autocesta u koncesiju jel je to doista prodaja državnog bogatstva. Na kraju krajeva ovih 20 i nešto godina hrvatske demokracije uz to što smo monetizirali sve kroz onu kriminalnu pretvorbu i privatizaciju kroz monetizaciju, fiskalizaciju pošta, banaka, svega onoga što je bilo vrijedno u Hrvatskoj, očigledno je sada na redu i radi velike zaduženosti od gotovo 50 milijardi eura i rasprodaja i sveukupnog hrvatskog bogatstva od šuma, voda pa i autocesta koje donose prihod. vi koji ste u Vladi RH ne možete to odlučiti bez Hrvatskog sabora i bez volje građana RH i ne postoji niti jedna uredba Vlade koja može na takav način na takav način riješiti i dati hrvatsko nacionalno bogatstvo ne u koncesiju nego jednostavno u bescjenje onima koji će ovdje doći. Nekoliko puta, neću spominjati i MIholjačku obilaznicu posebno stoga što je tek ove godine na traženje HDSSB-a prije svega započeta izgradnja Dravskog mosta na koridoru 5c nego stoga što je Miholjac upravo jedan od važnijih graničnih prijelaza u Republici Hrvatskoj. Tu je već i spominjana podravska magistrala koja u ovom trenutku nije nikakva brza cesta, nije nikakva magistrala nego je to cesta straha, užasa i prometnih nesreća, da ne spominjem svoju đakovačku obilaznicu koja do dan danas, a izgrađena je '97. godine, nema osvijetljena raskršća sa državnim cestama, nema niti horizontalnu niti vertikalnu svjetlosnu signalizaciju i često ovi mladi koji se igraju, da tako kažem, one popularne igre ne pištoljem nago automobilima, tamo izvode ruski rulet pa tko pređe bez bez posljedica taj je pobjednik, a često su na tim raskršćima teške prometne nesreće sa smrtnim krajem. Na kraju ću ponoviti, iako sam iz Slavonije, iz Đakova, iz srca Slavonije, da doista ja vjerujem da nema nikog ovdje u Hrvatskom saboru koji bi da je bila rasprava o tome digao ruku da se radi studija opravdanosti za izgradnju Pelješkog mosta nakon potpisivanja sporazuma, odabira izvođača itd. On je neophodan, definitivno neophodan, kao što neophodna i ja bih rekao i krajnje bezobrazna i degutantna će biti onaj dvojezični natpis ukoliko to ova Vlada dopusti na ulasku u Vukovar. Ja se nadam da je ovaj zakon pisan u duhu Ustava, kao što su pisana i ova dva Poslovnika od kojeg je ovaj manji kojeg sam ja čitao važeći, a ovaj koji je objavljen na internetu gospodine potpredsjedniče, a nadam se da se slažete s time da i vi kao potpredsjednik Sabora i ja kao zastupnik se moramo držati Ustava i zakona i onog što je objavljeno u Narodnim novinama. Dakle ovaj vam ne važi, ovaj još uvijek važi, a to ako pročitate ovo što vam je potpisala predsjednica Ustavnog suda dr.sc. Jasna Omejec i ono što je poslao predsjednik Hrvatskog sabora vidjet ćete tko je u pravu. Ne tražim ni zahvalu za obrazloženje niti opomenu. Zahvaljujem na ovih 12 sekundi. Prelazimo sada na replike. Prvi zastupnik koji se javio za repliku je poštovani Branko Kutija. Izvolite. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Kolega Vinkoviću, vi ste spominjali raspravu, odnosno u interesantan je sam naziv, znači odluka je donesena u srpnju 2012. i kaže odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra. tako je interesantno kad se gleda koja županijska uprava za ceste je dobila koliko sredstava, to ste isto tako spomenuli, pa dođemo do podatka da je Krapinsko—zagorska, znači SDP dobili su 4 milijuna kuna, Varaždinska je dobila nešto manje znači HNS 3 i 300 i u Istarskom ŽUC-u 3 milijuna i 700. E sad imate drugi podatak, znači od ukupne količine bilo županijskih, bilo lokalnih cesta, znači Krapinska županija ima 682,90 km, a moja Zadarska županija ima 1208 km, znači puta 2. puta 2. Onda imate drugi podatak, znači prosječan prihod ŽUC-eva po 1 km jeste 50342 kune, za Krapinsko-zagorsku županiju to iznosi 58,680 znači iznad prosjeka u Republici Hrvatskoj. Moja Zadarska ima 39,617 znači debelo ispod prosjeka u Republici Hrvatskoj. E ali, prihod iz interventnih sredstava za ŽUC Zadarske županije jeste nula a zna se i zašto je to tako. I to nije bilo dovoljno nego isti ministar je donio odluku o ukidanju državne ceste koja je povezivala i Šibensko-kninsku i Zadarsku županiju, znači Skradin, Benkovac, Zadar, Na repliku odgovara zastupnik Zoran Vinković. Zahvaljujem kolegi. Činjenica je da su ovo doista činjeničnih dokazi da je vidljivo iz ove raspodjele koju je potpisao ministar. Ja sam rekao samo da se bojim da će se po tom, a ta odluka je jedno jutro i bojim se da će se po tom jutru poznati i čitav dan, dakle da će više sredstava bez obzira na stanje izgrađenosti dobiti upravo politički podobnici, a ne da taj iznos neće služiti za ravnomjeran razvoj Hrvatske pa i u ovoj cestovnoj ovoj cestovnoj infrastrukturi i to je vidljivo. Imate npr. jednu Požeško-slavonsku županiju koja je, a to vi vrlo dobro znate, već dugi dugi niz godina opterećena jednom politikom koja ju je dovela u to teško stanje, to Franjo dobro zna iz Pleternice, nije nitko drugi bio na vlasti osim malo HDZ-a i SDP-a pa su vjerojatno tu županiju tako doveli u ogromno stanje zaduženosti i tamo je doista ogromna potreba i obzirom na konfiguraciju terena itd. svega 500 tisuća kuna. Za razliku od, ja nemam ništa protiv Istre, ali Istra je najbogatija regija u Hrvatskoj, ona dobiva 3,7 milijuna kuna od tih podijeljenih 35. I sad mi je jasno zbog čega i SDP podržava Kajina na mjestu župana, a IDS podržava SDP, a kao svađaju se i Kajin uvijek glasa za ono što Vlada kaže iako su mu govori prilično disonantni u odnosu na tekst zakona. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. se ne razumije./… je cesta upravo koja je napravljena nova. Dakle, nije neizgrađena. Ona je baš izgrađena. Kad se tiče Požeško-slavonske županije mi smo dobili doista ovdje dovoljno sredstava. Ali ono što ste i vi govorili i moji kolega Kutija dobili su određeni gradovi ili bolje rečeno grad gdje je SDP na vlasti. Zašto to nije dobio HDZ gdje je u Pleternici već od 20 i nešto godina. O tome, to je druga priča. Dakle, nisam sudjelovao u ovome što ste govorili u županiji. Da smo u velikim problemima jesmo, ali evo puno stvari smo i riješili bez pomoći Vlade Republike Hrvatske. Vi ste vidjeli da je Vlada i na prošloj sjednici kada smo ovdje govorili, dakle na aktualnom prijepodnevu određenim županijama pomaže ali Požeško-slavonskoj neće pomoći, iz inata neće pomoći zato što je HDZ na vlasti. A da je kojim slučajem SDP siguran sam da bi vjerojatno i pomogla. No neću se sa otim bavit. Rekao bih nekoliko riječi samo obzirom da nemam puno vremena kako i na koji način se radi u Hrvatskim cestama, autocestama. Pogledajte, godinu dana je prošlo. Promijenila se i uprava, godinu dana su se svađali. Nekada je u Hrvatskim autocestama bilo 5 milijardi ukupnih prihoda dakle za investicije. Danas je to milijarda i pol. U Hrvatskim cestama dvije i pol milijarde. Do sada je utrošeno u Hrvatske autoceste i u ceste 45 milijardi samo u autoceste plus ceste i ovo što izdvajamo 0,60 lipa iz goriva ako privedemo kraju, a žurno moramo privest i Pelješki most i autocestu do kraja ta sredstva usmjeriti isključivo na državne ceste jer državne ceste su nam u izuzetno lošem stanju i upravo sa tim sredstvima danas sutra kad oslobodimo autoceste, kad ih budemo završili sva sredstva usmjeriti na državne ceste jer bez državnih cesta isto također nema razvoja gospodarstva i zato podržavam da se ne mijenja zakon samo da bi se reklo da se ne može. Hvala lijepo.

kada je izgrađen i ovaj dio od Pleternice, Ruševa do …/Govornik se ne razumije./… koji je isto bio potpuni makadam i rupa na rupi. Tek nakon otvaranja županijske ceste do Musića. Tamo na jednom raskršću gdje su došli svi novinari i gdje je bilo vidljivo kako županija brine o županijskim cestama, a kako država brine o državnim cestama. Ali da ne ulazim u to govorim o ovom dijelu od Levanske Varoši do Đakova. Ako ste prolazili tamo, a evo ja još jednom pozivam čitavu Vladu to je jedan pravi safari. Niste u Africi nego ste u Slavoniji na državnoj cesti. Povedite si kiropraktičare da vam namjeste kičmu, bubrege, oči, sve što vam treba namjestiti. Ali to traje gospodo draga već 20 godina. Postoje obećanja, postoje dogovori, razgovori, postoji niz lijepih riječi ali do dan danas uz te lijepe riječi i obećanja ostaje rupa na rupi. To je cesta koja se ne može više ni zakrpati, da ne spominjem Đakovo – Vinkovci državnu cestu, da ne spominjem a nadam se da ću vam to ovih dana uspjet riješit potpisat ugovor kroz samo Đakovo ulicu Petra Preradovića i bana Jelačića koju je praktično to su bili oni stari stari Pavićeva, zahvaljujem svom zamjeniku. To je praktično Hitler radio na početku svoje karijere od onih velikih betonskih blokova, a sada kuće stradavaju u strogom centru grada kroz koji prolazi državna cesta. Da je to gradska … …/Upadica Nenad (SDP)** Sada će replicirati poštovani zastupnik Dinko Burić. kolega Vinković i u vašem izlaganju, ali i u izlaganju ostalih zastupnika istaknuta važnost tzv. Podravske magistrale. Dakle, ceste koja spaja kako je rekao i kolega Đakić od Ormaža do Iloka. Međutim, i u prošloj Vladi u svih onih osam godina mandata kad smo ukazivali na važnost ove ceste, a na žalost evo nastavlja se i u mandatu ove nove Kukuriku vlade sve do Đurđevca i nekako i ima smisla. Ali od Đurđevca vamo prema Iloku ništa se nije u ovih ne godinu dana, nego u ovih 13 godina, 9 godina već sada, 8 godina one Vlade i godinu dana ovog mandata ništa se nije pomaklo kao da netko namjerno ne želi omogućit a radi se o cesti koja je važna za cijelu Slavoniju i Baranju omogućit ova žila kucavica kako bi se omogućio i razvoj gospodarstva. I zato i ova nova vlast pokazuje da neke bitne razlike u odnosu prema Slavoniji i Baranji između SDP-a i HDZ-a zaista nema. Zato ste za Slavoniju i Baranju jednaki i jedni i drugi. Doživljavate sve nas kao neželjeno čedo. I navest ću primjer obilaznice oko Donjeg Miholjca koju je spomenuo kolega Vinković. To je čak i primjer jedne rekao bih i ljudske gluposti napravljene od 2 i pol kilometra, a 4 kilometra čekaju na red. kilometra obilaznice ima putokaz za Viroviticu. Onda dođeš ustvari prema Našicama pa se moraš vratiti nazad u centar Donjeg Miholjca da bi nastavio za Viroviticu. Na repliku odgovara poštovani zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega Burić potpuno ste u pravu. Ja se bojim da ćemo i pred ove lokalne izbore, obzirom evo i na ovaj zakon između ostalog u kojem piše da će utjecati na razvoj gospodarstva, na povećanje zaposlenosti, a bojim se samo ako to nastavi ovim tempom, to smanjenje nezaposlenosti da ćemo vrlo brzo doći na 500 tisuća nezaposlenih. u svim zakonima koje evo u ovih godinu dana su doneseni pisalo je da će bitno utjecati na povećanje zaposlenosti, na povećanje BDP-a, povećanje industrijske proizvodnje evo ovime i uključivanje domaće građevinske operative itd., itd. A bojim se i s druge strane da ćemo pred lokalne izbore doista imati ono što smo imali gotovo pred svake, da ćemo evo imati nove projekte, nove kamene temeljce, da će ovdje biti puno ministara u Slavoniji koji evo koliko ja znam i koliki sam bio svjedok i koliko pamtim, ne samo koliko se bavim politikom dolazili u Slavoniji isključivo oko izbora bilo onih lokalnih bilo onih za Hrvatski sabor. Postavili određeni kamen temeljac pa su poslije žene kod nas u Slavoniji to znate vrlo dobro jer nikad nakon tog kamena temeljca nije ništa ispalo izvadile to i išle kiseliti kupus jer očigledno danas u Slavoniji nekad najbogatijoj regiji i mi jedemo kupus, a netko drugi jede meso. I onda u prosjeku svi jedemo sarmu, a ne idemo ni na skijanje. To je najžalosnija činjenica da je nekad najbogatija regija sada i prometno izolirana i da će biti dodatno izolirana. Ovo ministarstvo ukida čak i željezničke veze sa Slavonijom.

ovu raspodjelu sredstava koju potpisuje ministar prema županijskim upravama za ceste i ja sam to spomenuo već i ranije da u prošloj godini je bilo moja županija Koprivničko-križevačka 13,6 milijuna kuna dobila dok su, ja nisam ljubomoran na susjede da razmišljam na taj način, dok je npr. Međimurska dobila 30. A ove godine ste rekli da smo dobili 0,8 jel' tako? I sad se ja pitam koji su to kriteriji, koji je to način na koji se to radi iako imamo zasigurno u onom smislu u kojem je govorio kolega Kutija imamo dionica značajno više. Ostaje činjenica da smo zakinuti i tu je točka. E sad bi vi u tim okolnostima morali vjerovati i reći e mi ćemo sada prekinuti izgradnju autoceste, izgradit ćemo brzu cestu i to brzo itd. E pa Bože dragi živi bili pa vidjeli. A naravno sredstava nema i još mnoge brojne druge prepreke. I sad govorimo o jednom momentu onog ozračja o kojem ste vi govorili gdje postoje silne milijarde eura koje čekaju na investicije u našoj Domovini. Pa tko će u takvom ozračju i na takav način tko će, pa kapital ima svoje mehanizme na koji on to gleda ali postoji ako se kvalitetno radi o čemu svjedočimo projekti ako se naprave mi imamo evo primjer od Đurđevca do Kloštra Podravskog i još nekoliko dionica dalje gdje iz EIB-a 2 je napravljena kompletna rekonstrukcija i novi sloj. Znači, treba napraviti kvalitetne projekte, treba napraviti bez razmišljanja, bez nekih kriterija koji su samo ministru ili nekim drugima znani i onda se uistinu će i kapital i mogućnosti, investicija je moguća. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Zoran Vinković. Normalno da ćete se složiti da je prije dolaska strojeva potrebna građevinska dozvola. Ne toliko, čak je negdje ponekad potrebna i ona studija utjecaja na okoliš ako imate vodozaštićeno područje itd. Tu ne mislim sada na ovu studiju opravdanosti izgradnje Pelješkog mosta. Međutim, činjenica je stari Latini bi rekli kolega Milinković o tempora o mores. I sami ste rekli da ste u mandatu HDZ-a dobili 30 milijuna kuna. Ja isto tad nisam primijetio određene kriterije nego isključivo političku podobnost. Nama u Slavoniji pa čak i ovima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj gdje je trenutno HDZ-ov župan tako svejedno, Slavonija dobiva najmanje. Dobila je i od HDZ-ove vlade, isto tako i od ove SDP-ove najmanje dobiva. A pričamo o ravnomjernom razvoju Hrvatske, pričamo o regionalnom razvoju. O kojem regionalnom razvoju? Gdje bogatiji postaju bogatijima, siromašni siromašnijima. To je očigledno program ove Vlade i to je činjenica. A da to nije tako pa ja da sam predsjednik Vlade, doduše tada sam bio na, nisam ja bio nego on, bio na svježem planinskom zraku ali ja bih bar usvojio jedan jedini amandman pa pokazao dobru volju prema Slavoniji. Ne, svi amandmani za Slavoniju su odbijeni. Ne samo za Slavoniju, i za poljoprivredu i za gospodarstvo i za vodoopskrbu i za cestogradnju i za željeznice, svi odbijeni. I ono što smo dobili, npr. da se ukida onaj brzi vlak Osijek-Đakovo-Brod-Zagreb

Posljednja replika na ovo osnovno izlaganje i poštovani zastupnik Nedžad Hodžić. **Hodžić, Zahvaljujem se gospodine predsjedajući. Ma naime kolega Vinković, danas ste u više navrata rekli da uvođenje ćirilice u Vukovar je nešto što ne treba činiti. Dakle ja samo želim podsjetiti da je dvojezičnost ili prava nacionalnih manjina pa i srpske nacionalne manjine i ne samo dvojezičnost nego i ostala prava nacionalnih manjina koja proističu iz Ustava i Ustavnog zakona su stvar koja su donesena u ovom Saboru i to dvotrećinskom većinom. Dakle svako opozivanje na nepoštivanje zakona koje smo donijeli u ovom Saboru atak je na državnost, atak je na vlastitu državu, atak je na ovaj dom, atak je na Sabor i atak je na sve nas ja vas molim da to ne činite jer mislim da pozivate na bezakonje. Ova zemlja je od raspada bivše Jugoslavije ostvarila sve svoje političke ciljeve, dakle cjelovita je, samostalna u tzv. abnormalnim granicama, članica NATO pakta i uskoro članica EU. Jedine dvije stvari koje moramo graditi to je država pravne sigurnosti za sve njegove građane i država ekonomskog blagostanja. Ja pozivam da se u ovoj Sabornici, da svi skupa damo doprinos ka tom cilju, a nikako da javno pozivamo na bezakonje ili nepoštivanje zakona koji su ovdje doneseni. Zahvaljujem. Uvaženi kolega Hodžić ja ne znam dal da pozovem službu bezbednosti da mi stavi lisice kao državnog neprijatelja me izvede iz Hrvatskog sabora. Dakle ono što mi tražimo imajući u vidu i Ustavni zakon o nacionalnim manjinama, imajući u vidu i Ustav a imajući u vidu i one zakone gdje smo hrvatske građane iz BIH ili iz dijaspore koji imaju i dvojno državljanstvo stavili u jedan neravnopravan položaj u odnosu na građane koji nemaju prijavljeno niti prebivalište u RH nego samo dolaze autobusima na izbore u RH ono što HDSSB zahtijeva smatramo da je izuzetno loše vrijeme za uvođenje dvojezičnosti osim na institucijama nacionalne manjine, na drugim institucijama, tražimo prije svega novi novi popis stanovništva koji će definirati koliko doista ima ili pripadnika nacionalne manjine ili pripadnika većinskog naroda. U ovom trenutku ja ne znam da li je to vama jasno, bi vam slično bilo kao kad bi na određenom arapskom jeziku talibani stavili ovaj dvojezični natpis na New York ili kraj onog srušenog svjetskog trgovačkog centra. Nisam vas želio uvrijediti, ne morate tražiti stanke itd., ja ću s ovom raspravom završiti. Ali shvatite i nas Hrvate, shvatite što znači Vukovar za Hrvatsku, za stvaranje Hrvatske države i što znače one mnogobrojne žrtve i na ovčari i na svim onim stratištima hrvatskog naroda, ne samo u Vukovaru nego u čitavoj Hrvatskoj. Podsjetit ću da smo vi, pa i kolega Vinković u ovom saboru položili prisegu koja glasi prisežem svojoj čašću, ponavljam svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati, savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak. Kolega Hodžić se javio za riječ. U ime Kluba zastupnika nacionalne manjina tražim stanku od deset minuta jer smatram da ovakve diskusije nisu primjerene ovom Parlamentu i želim da o tome prokomentiramo. Kolega Buriću izvolite. Da li još netko traži stanku? Dobro, ovako. S obzirom da u 13 i 30 imamo stanku, mi ćemo nastaviti. Ja ću sad odrediti stanku. I nastavit ćemo u 15.00 sati sa sjednicom. Ja vas podsjećam ovako, ne znam da li je predsjednik Leko to rekao. Za danas u planu imamo odraditi pet točaka dnevnog reda. Hvala lijepa.